mikla skerðing sem orðið hefur á heilbrigðisþjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum og reyndar víðar á landsbyggðinni er mikið áhyggjuefni. Stöðugildum lækna og hjúkrunarfræðinga fækkar stöðugt og fólk þarf sífellt að fara mun lengra til að sækja sér þessa þjónustu. Nú er svo komið að víða má finna fyrir kvíða og ótta gagnvart læknisþjónustu þessa lands eða öllu heldur skorti á henni. Að mínu mati er þessi skerta þjónusta farin að nálgast mannréttindabrot. Þetta bitnar sérstaklega á eldri borgurum. Það er óásættanlegt að loforð um áhyggjulaust ævikvöld sé innantómt. Gleymdum við því að fólkið sem byggði þetta land yrði gamalt? Það getur ekki talist eðlilegt að harðfullorðið fólk þurfi að ferðast tugi kílómetra um fjallvegi og heiðar í öllum veðrum og á alls konar vegum til að sækja sér þjónustu sem oft og tíðum væri hægt að leysa með litlu inngripi eða hreinlega myndsímtali. Þetta verður til þess að lítil og auðleysanleg heilsufarsmál verða stærri og ekki síst kostnaðarmeiri. Við þurfum

þar sem einkarekin fyrirtæki gætu sinnt stórum hluta af eftirliti og aðhlynningu þeirra sem þurfa oft að ferðast um langan veg til þess eins að sækja einfalda læknisþjónustu. er sannfærð um að með bættri og skilvirkari þjónustu getum við dregið úr heilsukvíða eldri borgara og bætt lífsgæði þeirra svo um munar. Virðulegi forseti. Sýnum samfélagslega ábyrgð. Við getum og eigum að gera svo miklu betur fyrir fólkið sem byggði upp samfélagið á Vestfjörðum og þarf nú að treysta á að við grípum þau og tryggjum áhyggjulaust ævikvöld.

Virðulegi forseti. Til að geta boðið upp á framúrskarandi heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfi, öruggt samfélag fyrir borgarana og góða innviði þurfum við öfluga verðmætasköpun. Verðmætin verða til í atvinnulífinu hjá fyrirtækjum landsins. Þar er lagður grunnurinn að verðmætasköpuninni sem stuðlar að því að velferð, framþróun og hagsæld eigi sér stað svo hægt sé að standa undir þessum grunnstoðum samfélagsins. Ástæðan fyrir að ég nefni þetta hér í dag er vegna þess að það virðist vera útbreidd skoðun hérna inni að það séu engin mörk fyrir því hversu háa skatta telst eðlilegt að leggja á atvinnulífið. Áherslan er á vannýtta tekjustofna ríkisins í staðinn fyrir vannýtt tækifæri atvinnulífsins. Við verðum að búa svo um hnútana að atvinnulífið geti sótt fram á grunni nýrra tækifæra. Verkefnið okkar á hverjum einasta degi ætti að snúast um það hvernig við eflum samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Samkeppnishæfnin ræðst nefnilega að miklu leyti af þeirri umgjörð sem stjórnvöld skapa. Samkeppnishæfni byggir m.a. á menntun, innviðum, starfsumhverfi, nýsköpun, orku og umhverfi. Niðurstöður könnunar íslensks iðnaðar benda til þess að regluverk og eftirlit sé íþyngjandi, flókið, óskilvirkt og kostnaðarsamt. Í dag starfa yfir 50.000 manns við íslenskan iðnað og stendur iðnaðurinn á Íslandi undir um fjórðungi af landsframleiðslu og skapar 44% útflutningstekna. Við þurfum að vinna að því að einfalda regluverk, gera það skilvirkt og draga úr kostnaði, lækka skatta og gjöld. Slíkar umbætur auka samkeppnishæfni fyrirtækja og auka þar með verðmætasköpun í íslensku samfélagi sem gerir það að verkum að við getum staðið undir þeim stóru áskorunum sem við okkur blasa og stuðlað að betri lífskjörum fyrir okkur öll.

Virðulegi forseti. Í síðustu viku var maður sýknaður af ákæru um Konan sem kærði manninn fékk lífshættulegar innri blæðingar í samskiptum þeirra vegna áverka sem maðurinn veitti henni þegar þau voru að stunda eitthvað sem í dómnum er ekki kallað nauðgun og ofbeldi heldur harkalegt kynlíf. Mig langar að við stöldrum aðeins við þetta hugtak, harkalegt kynlíf, sem um allan heim verður æ algengari málsvörn í grófum kynferðisbrotamálum þar sem áverkar eru hluti af ofbeldinu. Hér skal tekið skýrt fram að enginn getur metið eða dæmt hvernig fólk hagar sínu kynlífi, auðvitað ekki, en ef hugtakið harkalegt kynlíf á að vega þyngra fyrir dómstólum en ákæra, áverkar og lífshætta, þá er kominn tími til að löggjafinn spyrji sig nokkurra spurninga: Hvað nákvæmlega felst í skilgreiningunni harkalegt kynlíf? Hvar, samkvæmt löggjafanum, liggja skilin milli harkalegs kynlífs og nauðgunar eða annars ofbeldis? Til eru dæmi um að ökumaður sem ekur of hratt hratt undir áhrifum beri samkvæmt lögum ábyrgð á lífi og limum farþega sinna, en hver er ábyrgð þess sem veitir öðrum hættulega áverka undir kynferðislegum formerkjum, jafnvel þótt ekki sé sannað að um nauðgun sé að ræða? Eru einhver takmörk fyrir þeim áverkum sem refsilaust má valda ef samskiptin eru kölluð harkalegt kynlíf? Ég hyggst leggja fram skriflega fyrirspurn til dómsmálaráðherra um þetta mál vegna þess að ef til stendur að nota þetta hugtak sem málsvörn í kynferðisbrotamálum þá er lágmark að lögformleg skilgreining skilgreining á harkalegu kynlífi sé skýr af hendi löggjafans. Á meðan slík skilgreining liggur ekki fyrir eru þolendur kynferðisofbeldis óvarðir í kerfinu, háðir einstaklingsbundnum hugmyndum þeirra sem með mál þeirra fara um hvað sé ofbeldi og hvað ekki, hvað sé gróf nauðgun og hvað bara harkalegt kynlíf.

Eðlilega hvílir staðan þungt á Grindvíkingum og þrátt fyrir að komið sé til móts við þá á ýmsan hátt er óvissan mikil. Verður hægt að flytja til Grindavíkur á nýjan leik? Munu Grindvíkingar geta gengið að húsinu sínu vísu í framhaldinu? Verða þessir atburðir viðvarandi? Munu fyrirtækin hverfa úr sveitarfélaginu, eitt af öðru? Ræður sveitarfélagið við að halda stjórnsýslunni gangandi? Á þessum tímapunkti er erfitt að veita svör við svona spurningum. Nú er hins vegar orðið ljóst að ekki verður um neina búsetu að ræða í Grindavík, a.m.k. ekki næstu misseri. Þótt sárt sé ætti það að eyða ákveðinni óvissu. Grindvíkingar bíða nú eftir svörum um uppkaup ríkisins og eftir atvikum fjármálastofnana á húsnæði í Grindavík. Það myndi veita Grindvíkingum tækifæri til að koma sér fyrir á nýjum stað og upplifa eitthvert öryggi. Þá vakna hins vegar nýjar spurningar sem vega þungt í huga heimamanna. Fyrsta spurningin sem maður heyrir er hvort miðað verði við fasteignamat eða brunabótamat þegar innlausn húsnæðis á sér stað. Vegna mikils munar á fasteignamati og brunabótamati er eðlilegt að spurt sé. Í mínum huga ætti alltaf að miða við brunabótamat sem endurspeglar betur raunverð húsnæðis. Þá veltir fólk líka fyrir sér forkaupsrétti þar sem mörg vilja halda í þá von að komast til baka þótt síðar verði, og ef af honum verður, hver muni sjá um viðhald húsa og lóða í millitíðinni. Því þarf einnig að svara en von Grindvíkinga er að upplifa einhverja festu og fyrirsjáanleika og þá von megum við ekki taka af þeim. Virðulegi forseti. Við sem neytendur gerum miklar kröfur til innlendrar matvælaframleiðslu og við treystum og trúum að þeim kröfum sé framfylgt hér á landi. Það hlýtur einnig að vera sjálfsögð krafa að við neytendur getum treyst því að sömu kröfur séu gerðar til innfluttra matvæla. Við í Framsókn höfum síðustu misseri tekið okkur stöðu og verið óhrædd við benda á þá ógn sem við stöndum frammi fyrir hvað varðar fjölónæmar bakteríur. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er sýklalyfjaónæmi einhver mesta ógn við heilsufar manna í dag. Þeir hafa brýnt fyrir okkur að verja þurfi þá sérstöðu sem við búum við hér á Íslandi. Nú er það þannig að innflutningur á nautakjöti jókst um 48% á síðasta ári og á kjöti í heild um 17%. Kjötframleiðsla innan lands var svipuð og á árinu á undan og dróst saman í kinda- og nautakjöti en salan dróst saman um 2%.

Bændur í Evrópu eru farnir að mótmæla kröftuglega þar sem innfluttar landbúnaðarafurðir flæða yfir landamæri og veikja markaðsaðstæður. Í nágrannalöndunum mótmæla bændur stjórnvöldum vegna stöðu sinnar og vekja athygli á að samkeppnisstaða þeirra sé sífellt að veikjast gagnvart innflutningi á matvöru frá nágrannalöndunum. Bændur í Frakklandi óttast að mikill innflutningur frá Spáni á grænmeti og ávöxtum dragi úr sölu innlendra framleiðsluvara, enda þær falar fyrir mun lægra verð. En það er ekki að ástæðulausu á Spáni eru ekki gerðar eins ríkar kröfur um umhverfissjónarmið og þar er notað mun meira af eiturefnum við framleiðsluna. Er það framtíðin sem við viljum; lægra verð fyrir minni gæði?

Enn eitt lífið sem fíknisjúkdómurinn hrifsar af okkur sem samfélagi. Þetta er 18 ára gamall drengur og við getum rétt ímyndað okkur sorgina hjá aðstandendum, fjölskyldu og vinum. Við getum líka tekið eitt andartak til að hugsa um það hvort sorg fjölskyldunnar og vina eigi ekki að vera sorg okkar allra, hvort við eigum ekki að reyna að beina sjónum okkar að þeirri staðreynd að það eru 100 einstaklingar á hverju ári sem hljóta sömu örlög og ungi drengurinn sem fjölmiðlar greina frá í dag, 100 manns á ári hverju. Ég veit að það er ekkert alltaf snyrtilegt að bera saman ólíka hluti, en hvað myndum við gera sem samfélag ef 100 Íslendingar myndu deyja af völdum náttúruhamfara í einu vetfangi? Samfélagið myndi lamast af sorg, samkenndin myndi brjótast fram hjá okkur sem við þekkjum öll mætavel og þessi sorg og þessi samkennd myndi síðan finna sér farveg í vilja og verki til þess að koma í veg fyrir það að svona áföll dynji yfir aftur. Af hverju nær þessi hugsun okkar ekki yfir í þá staðreynd að við erum að missa 100 einstaklinga, margt ungt fólk, vegna þess að samfélagið er sinnulaust og sofandi þegar kemur að þessum alvarlegasta heilbrigðisvanda sem blasir við íslensku samfélagi og reyndar heimsbyggðinni allri? Ég ætlaði að tala um annað hér í dag en ég sá mig knúinn til að halda enn eina ræðuna um þennan vanda úr því að fjölmiðlar birtu þessa frétt í dag. Okkur þingmönnum gefst tækifæri til að ræða þennan málaflokk í dag því þá mæli ég fyrir máli þar sem stjórnvöldum er gert skylt að móta sér stefnu í þessum málaflokki til lengri tíma. Það hefur engin stefna verið í gildi þegar kemur að áfengisvörnum og vímuefnavörnum frá árinu 2020. Ég held að það sé orðið tímabært að sinnuleysið víki og að við vöknum. Virðulegi forseti. Okkar verkefni hér á þingi er að gera gott samfélag betra. Það er eilífðarverkefni og um leið og tiltekin mál hafa verið til lykta leidd taka við nýjar áskoranir. að lýðræðið sé í senn tímafrekt og krefjandi virðist ekki í sjónmáli neitt annað samfélagskerfi sem er betra. Yfir mörgu er að gleðjast á Íslandi farsældar fróni og hægt að halda því fram að fá ef nokkur samfélög í heiminum standi okkur framar eða nær fullkomnun. Við í Flokki fólksins fullyrðum nú sem fyrr að hægt væri með góðum vilja að útrýma fátækt sem liðlega tíund þjóðarinnar glímir við og fer sú tala því miður hækkandi þrátt fyrir vaxandi góðæri. Hér blasir við stöðug fjölgun stoða tekjuskapandi atvinnulífs sem er vel. Það myndi kosta okkur um 50 milljarða á ári að tryggja hverju okkar nokkurn veginn viðunandi líf með lágmarkslaunum mánaðarlegum, 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Það eru nú einungis um 3,3% af 1.500 milljarða fyrirsjáanlegum fjárlögum næsta árs. Með slíkri ákvörðun gætum við staðið mun hnarreistari sem sjötta ríkasta þjóð heims, þjóð meðal þjóða sem hefur tekið heiðvirða og réttmæta ákvörðun um að þeir sem strituðu hér á akri atvinnulífs allt sitt líf skuli fá að njóta þess við starfslok í stað þess að híma í volæði með tóman ísskáp, fangar vaxandi dýrtíðar og kvíða yfir ófyrirsjáanlegum kjörum sínum. Þeir sem orðið hafa fyrir slysum og örorku gætu reitt sig á að kjör þeirra væru tryggð til hinsta dags. Þeir sem misstu heimili sín í hruninu eða hafa aldrei megnað að eignast heimili gætu verið þess fullvissir að íslenska velferðarkerfið væri þeirra öryggisnet. Vonandi lifum við það að geta svarað þessum spurningum afdráttarlaust

Virðulegi forseti. Í þessum þingsal hefur þeirri spurningu ítrekað verið velt upp á síðustu þingum hvort dauðsföll hér á landi á meðan sóttvarnaaðgerðum á tímum heimsfaraldurs Covid hafi verið umfram samanburðarlönd. Af þeirri umræðu að dæma var greinilegt að fólk las á mjög mismunandi hátt út úr fyrirliggjandi tölfræði í rauntíma. Það var þess vegna mjög ánægjulegt að sjá í nýlegri skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, að sóttvarnaaðgerðir á Íslandi á tímum heimsfaraldurs hafi verið mjög árangursríkar. Niðurstaða skýrslunnar sem byggir á ítarlegum greiningum leiðir í ljós að af OECD-ríkjum voru dauðsföll á Íslandi færri en búast hefði mátt við miðað við fólksfjölda og aldurssamsetningu þjóðar. Aðeins á Nýja-Sjálandi var hlutfall umframdauðsfalla lægra en hér á landi. Þegar leiðrétt hefur verið fyrir lýðfræðilegum breytum og tekið tillit til fólksfjölgunar og aldurssamsetningar voru að meðaltali 5,3% fleiri dauðsföll í OECD-ríkjunum á árunum 2020–2022 en á samanburðarárum fyrir faraldurinn. Munur milli landa var hins vegar verulegur og níu lönd af 41 skera sig úr þar sem dauðsföll á Covid-árunum voru færri en búast mátti við miðað við árin á undan. Þeirra á meðal eru Nýja-Sjáland, Ísland, Noregur, Írland og Austurríki. Mér finnst mikilvægt að draga þessar upplýsingar fram

Herra forseti. Á dögunum voru fréttir þess efnis að mislingar væru komnir á kreik á nýjan leik. Svo virðist sem þessi pest hafi borist með ferðamanni hingað til lands og væri ekki vandamál ef ekki væri fyrir það að þátttaka í barnabólusetningum hefur farið dvínandi hin síðustu ár, þ.e. eftir Covid. Samsæriskenningar um bólusetningar eru mun eldri en þessi heimsfaraldur samsæriskenninga sem kom í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru en steininn tók úr í faraldrinum og nú sjáum við áhrif þess; fjórir af hverjum tíu efast um öryggi bóluefna samkvæmt nýlegum könnunum. Þrátt fyrir að aldrei hafi verið jafn einfalt að kynna sér kosti bólusetninga, sem eru margir, hefur á sama tíma aldrei verið jafn einfalt að finna lélegar upplýsingar eða uppspuna. Óhjákvæmilega hlýtur maður að setja þessa staðreynd í samhengi við þverrandi gengi barna í PISA-könnunarprófum, sérstaklega í náttúruvísindum, lækkandi traust á stofnunum og sífellt fjarstæðukenndari samsæriskenningar. Kannski er vandamálið að smár en vaxandi hluti fólks treystir litlu því sem einhverjir svokallaðir sérfræðingar segja og bera ekki virðingu fyrir stofnunum og sérhæfingu og því verði birtingarmyndin þessi, að jafn grátlega einföld aðgerð eins og að mæta í bólusetningu verður einhver hryggileg birtingarmynd andófs gegn kerfinu. En það meinta andóf verður að vandamáli barna sem eiga á hættu að fá lífshættulegan sjúkdóm og öllum öðrum, sérstaklega þeim sem af læknisfræðilegum ástæðum geta ekki farið í bólusetningar. Birtingarmyndir lækkandi trausts eru auðvitað mun fleiri en þessi en þessi er alvarleg og þess vegna er svo mikilvægt að tala upp þekkingu, vísindi og virðingu fyrir stofnunum og tala niður samsæriskenningaraus.

Virðulegi forseti. Áfram halda snjóflóð að falla í Súðavíkurhlíð og er mildi að ekki hlýst mannskaði af. Í liðinni viku voru þrjár lokanir og því ástandi er ekki að linna. Lýst hefur verið yfir óvissuástandi í dag. Kaldur veruleiki þar sem íbúar búa hvert ár við viðvarandi áhættu um eigið líf, fjölskyldu, vina og nágranna. vilja geta sótt nauðsynlega þjónustu, sinnt vinnu, sótt skóla og útrétta sem við öll en einnig að búa við það sjálfsagða öryggi að hægt sé að ná til þeirra þegar aðstæður skyndilega krefjast þess, svo sem vegna læknisaðstoðar. Enn og aftur berast okkur fréttir af endurteknum vegalokunum, að fólk á ferð hafi lent í stórfelldri hættu vegna snjóflóða sem að því falla og jafnvel skilið að bíla í hlíðinni, ekki öllum stundum ljóst um tíma hvort allir sem leið áttu um hafi komist farsællega á leiðarenda. Vanmáttugir innviðir til að meta og tryggja almannaöryggi og bregðast við hættuástandi. Byggðarlagið á betra skilið. Við verðum öll að sameinast um að flýta Súðavíkurgöngum á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar í Ísafjarðardjúpi. Sú jarðgangagerð þolir ekki lengri bið. Til að svo geti orðið verða sveitarfélögin á Vestfjörðum, stjórnvöld og Alþingi að leggjast á eitt um að Súðavíkurgöng verði forgangsverkefni í jarðgangagerð á Íslandi, hönnunarvinnu og rannsóknum hraðað sem mest má og tryggð fjárveiting til verksins. Þá þarf strax að efla snjóflóðavarnir í Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíðum og tryggja vegi gegn grjót- og aurskriðum uns jarðgangagerð er lokið. Auk þess að tryggja ferðaöryggi fólks munu slík jarðgöng fela í sér byltingu fyrir byggðarlagið og opna á frekari tækifæri til uppbyggingar atvinnulífs og samfélags á svæðinu. Forseti. Sum orð veljum við algerlega spari. Mennska held ég að sé eitt af þeim. Mennska er andheiti við kaldlyndi og grimmd. Þegar voðaverk eiga sér stað, þegar mannfólkið fer út af sporinu, fremur einhverja glæpi gegn mannúðinni, þá er það mennskan sem lét undan.

Sé svo þá ætti ráðherrann kannski að endurskoða stjórnarmynstrið. Tilefnið er náttúrlega þessi tregða Sjálfstæðisflokksins við að ganga í verkið og fullnusta fjölskyldusameiningar fólks frá Gaza. Það er ótrúlegt að fylgjast með umræðum síðustu daga. Fréttastofa RÚV fletti ofan af því að það var ekki rétt sem fram kom hjá ríkisstjórninni að ekkert Norðurlandanna væri að hjálpa til við fjölskyldusameiningar.

Það að ríkisstjórnin tali í kross í jafnmiklu grundvallarmannréttindamáli og hér um ræðir er ólíðandi og ef einhver ráðherra ríkisstjórnarinnar ætlar að halda í ögn af sinni mennsku, sama hvaða flokki þeir eru í, þá geta þau ekki látið eins og þau beri ekki öll ábyrgð á þessu aðgerðaleysi.

Virðulegi forseti. Mig langar að gera hér að umtalsefni mál sem mér finnst furðu mikið sinnuleysi ríkja um; hversu hægt okkur miðar við endurheimt votlendis. Árið 1970 birti Halldór Laxness grein sem hét „Hernaðurinn gegn landinu“ þar sem hann staðhæfði að íslensk náttúra væri fjarri því að vera jafn óspillt og við höldum sjálf fram heldur væri Ísland, eins og hann segir, eina landið í Evrópu sem væri gerspillt gerspillt af manna völdum. Eitt dæmi sem Halldór tekur í þessari frægu grein er um framræslu mýra. Halldór skrifar, með leyfi forseta: „Á síðustu áratugum hafa menn verið verðlaunaðir af hinu opinbera fyrir að ræsa fram mýrar, lífseigustu gróðursvæði landsins, undir yfirskini túnræktar. Seigar rætur mýragróðursins halda gljúpum jarðveginum saman og vatnið nærir fjölda lífrænna efna í þessum jarðvegi og elur smádýralíf sem að sínu leyti dregur til sín fugla. Mýrarnar eru stundum kallaðar öndunarfæri landsins. Þúsundir hektara af mýrum standa nú með opnum skurðum sem ristir hafa verið í þeim tilgángi að draga úr landinu alt vatn; síðan ekki söguna meir: eftilvill var aldrei meiníngin í alvöru að gera úr þessu tún. Fer ekki að verða mál til að verðlauna menn fyrir að moka ofaní þetta aftur?“ — spurði Halldór Laxness. Þessi hugmynd Halldórs var reynd fyrir nokkrum árum, enda er það óumdeilt hjá vísindamönnum á þessu sviði að endurheimt votlendis er langsamlega öflugasta einstaka aðgerð sem völ er á til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. En þá bregður svo einkennilega við að bakslag hefur orðið í þessari viðleitni og af einhverjum ástæðum þverskallast Íslendingar við að framfylgja áætlunum

Hæstv. forseti. Palestínuflóttamannahjálpin UNRWA er líflína tveggja milljón manna sem hafa þurft að þola landrán og ofsóknir frá stofnun Ísraelsríkis 1948. Stofnun Palestínuhjálparinnar ári síðar var bein afleiðing þess. Undanfarna 122 daga hefur palestínska þjóðin upplifað verstu mannúðarkrísu okkar aldar. Án Palestínuhjálparinnar yrðu flestir íbúar landsins án matar, vatns, heilbrigðisþjónustu og annarrar grunnþjónustu í aðstæðum sem hefur verið lýst af embættismönnum stofnana Sameinuðu þjóðanna sem helvíti á jörðu. Palestínuhjálpin er stærsta stofnunin sem veitir mannúðaraðstoð í Palestínu og eru aðrar hjálparstofnanir háðar henni. Þannig eru störf þeirra einnig í hættu ef Palestínuhjálpin getur ekki sinnt hlutverki sínu og bætist þá ofþornun og næringarskortur við sprengingar og morð sem Palestínufólk býr við. Fjársvelti Palestínuhjálparinnar stuðlar þannig að þjóðarmorðinu á palestínsku þjóðinni. Þetta eru manneskjur, samborgarar okkar í alheimssamfélaginu. Ísland hefur viðurkennt sjálfstæði Palestínu og ætti að standa með undirokuðum þjóðum sem berjast fyrir tilverurétti sínum. Josep Borrell, æðsti fulltrúi ESB í utanríkis- og öryggismálum, komst vel að orði í ræðu sinni, með leyfi forseta: Erfitt er að ímynda sér eins óhófleg viðbrögð annars staðar. Ef læknir á evrópskum spítala yrði uppvís að saknæmu athæfi væri gerð ítarleg rannsókn og allar viðeigandi ráðstafanir gerðar en engin ríkisstjórn myndi nokkurn tíma hætta að fjármagna allt heilbrigðiskerfið. Misgjörð einstaklinga ætti aldrei að leiða til hóprefsingar heillar þjóðar. Viljum Viljum við virkilega vera ríki sem tók virkan þátt í fjársvelti Palestínuhjálparinnar, (Forseti hringir.) líflínu milljóna manna? Viljum við virkilega að okkar sé minnst svona í alheimssögunni? Nei, ekki í mínu nafni.

fjórföldun, 6,6 milljarðar aukalega á sama tíma og við tosumst hér harkalega á um nokkrar milljónir hér og nokkrar milljónir þar. Það kom fram í fréttaflutningi af þessu máli að kostnaðurinn hefði bara ekki skipt neinu máli í mati á tillögunni. Það er greinilega nóg til. Virðulegur forseti. Mér finnst nauðsynlegt að við þingmenn berum virðingu fyrir þeim fjármunum sem við tökum af heimilum og fyrirtækjum landsins. Þær fréttir sem berast nú um stundir af meðferð stjórnvalda á almannafé eru ekki boðlegar. Ríkisstjórnin verður að taka til í sínum ranni og fara að nálgast þá fjármuni sem teknir eru af heimilum landsins og fyrirtækjum af meiri virðingu.

Hæstv. forseti. Er einhver hér í þessum sal sem á barn eða barnabörn sem dreymir um að komast út í geim? Er einhver sem hefur átt sér þann draum? Ég átti hann. Fyrir íslensk börn dagsins í dag er þessi draumur ekki endilega út í bláinn, eins og hann var nú sennilega í tilfelli okkar sem hér sitjum. Í febrúar síðastliðnum lagði ég fram fyrirspurn til hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um stöðu umsóknar Íslands um aðild að Geimvísindastofnun Evrópu, ESA, en svar barst rétt fyrir páska í fyrra. Svarið olli mér nokkrum vonbrigðum en lítið hefur gerst í því máli síðan Alþingi ályktaði um, með leyfi forseta, „að fela utanríkisráðherra að sækja um aðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópu að undangenginni nánari skoðun á skuldbindingum samfara aðild.“

Og hvað hefur gerst síðan? Eiginlega ekkert. Ég hef í rannsóknum mínum á geimgeiranum á Íslandi komist að því að íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið þetta mál mjög alvarlega. Það er tilfinning þeirra sem starfa í þessum geira að fólk haldi að þetta sé einhver brandari. Það er synd því að þátttaka í geimvísindum í dag snýst ekki um að eiga geimskutlu eða lenda á tunglinu og planta fána. Þetta er einfaldlega netverk um hátækniþróun, hugbúnaðargerð og grunnrannsóknir.

í því að styðja við bakið á ýmiss konar verkefnum sem tengjast geimrannsóknum. Að auki má nefna það, herra forseti, að ríkisborgarar aðildarríkjanna geta átt von um að láta þann draum að verða geimfarar rætast. Íslensk börn gætu þannig með raunhæfum hætti tekið stefnuna á að komst út í geim.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998. Ég flyt þessa framsögu í fjarveru framsögumanns, hv. þm. Bryndísar Haraldsdóttur.

Skemmst er frá því að segja að niðurstaða meiri hluta nefndarinnar varð að falla frá þeirri breytingartillögu sem fram var komin við 2. umræðu varðandi safnvopnin. Nú sný ég mér að nefndarálitinu sem liggur frammi. Nefndin fjallaði um málið á ný og fékk á sinn fund gesti eins og gert er grein fyrir í umræddu nefndaráliti. Með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á vopnalögum þannig að ekki verði lengur veittar undanþágur frá banni við innflutningi á hálfsjálfvirkum og sjálfvirkum skotvopnum á grundvelli þess að um safnvopn sé að ræða. Þá verði reglum um skráningar skotvopna breytt þannig að ávallt sé tryggt að skráður verði eigandi eða ábyrgðarmaður hvers vopns. Jafnframt er lagt til að skotvopn verði geymd í sérútbúnum skáp sem og að ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins

Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hlutinn árétta sérstaklega eftirfarandi atriði, sem lúta að banni við innflutningi á hálfsjálfvirkum og sjálfvirkum skotvopnum sem safnvopnum. Með frumvarpinu var m.a. lagt til að núgildandi ákvæði 2. málsliðar 7. mgr. 5. gr. vopnalaga um undanþágu frá banni við innflutningi á sjálfvirkum og hálfsjálfvirkum skotvopnum á grundvelli söfnunar falli brott.

Með frumvarpinu er tekið fyrir þessa heimild en á hinn bóginn verður áfram heimilt, með leyfi lögreglustjóra, að flytja inn hálfsjálfvirkar skammbyssur og hálfsjálfvirka riffla séu vopnin sérhönnuð og sannanlega ætluð til íþróttaiðkunar. Nefndin tók til skoðunar hvort rétt væri að heimila áfram innflutning hálfsjálfvirkra skotvopna með vísan til söfnunargildis þeirra og að ströngum skilyrðum uppfylltum, svo sem vegna aldurs þeirra og tengsla við sögu landsins eins og í tengslum við hernámsliðið á Íslandi í síðari heimsstyrjöld.

Að mati meiri hlutans er afar brýnt að sporna gegn auknum innflutningi sjálfvirkra og hálfsjálfvirkra skotvopna með vísan til þeirra röksemda sem raktar eru í greinargerð með frumvarpinu. Þá telur meiri hlutinn jafnframt nauðsynlegt að bregðast við þeim ábendingum sem fram komu í áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra frá 2019 um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi og ábendingum í skýrslu þjóðaröryggisráðs frá 2021 um fjölgun slíkra vopna.

Í ljósi þess beinir meiri hlutinn því til ráðuneytisins að taka mið af framkomnum sjónarmiðum umsagnaraðila um að heimila innflutning á safnvopnum og kanna vandlega við fyrirhugaða heildarendurskoðun laganna hvort tilefni sé til að leyfa takmarkaðan innflutning slíkra vopna á grundvelli skýrt afmarkaðra undanþáguheimilda. Meiri hlutinn leggur jafnframt áherslu á að komi til þess að leyfa slíkan innflutning verði það gert að vel athuguðu máli og að viðhöfðu ítarlegu samráði við löggæsluyfirvöld og hagsmunaaðila, líkt og félög vopnasafnara. Að öðru leyti vísast til umfjöllunar nefndarinnar um málið í nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við 2. umræðu. Þá að breytingartillögum meiri hlutans. Við 2. umræðu málsins voru breytingartillögur á þskj. 754 og 755 kallaðar aftur og komu ekki til atkvæða. Málinu var í kjölfar vísað til nefndarinnar líkt og rakið hefur verið og nú leggur meiri hlutinn til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu: Í fyrsta lagi eru breytingar er lúta að samræmingu orðanotkunar um viðurkennd skotfélög annars vegar og viðurkennd skotíþróttafélög hins vegar.

Leggur meiri hlutinn til breytingartillögu þess efnis. Þá leggur meiri hlutinn í öðru lagi til breytingar er lúta að orðalagi í lögum nr. 20/1991, um skipti á dánarbúum, en í 32. gr. frumvarpsins eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um skipti á dánarbúum og á erfðalögum. Í umsögn sýslumannaráðs eru lagðar til nokkrar minni háttar orðalagsbreytingar á lögum um skipti á dánarbúum í því skyni að samræma heiti stofnana, gæta að réttri hugtakanotkun og auka skýrleika ákvæðanna. Meiri hlutinn tekur undir þessar ábendingar, telur þessar breytingar vera til bóta og leggur þær því til. Að auki eru lagðar til

Undir nefndarálit þetta rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, formaður nefndar og framsögumaður, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Brynhildur Björnsdóttir, Dagbjört Hákonardóttir

sem áður hafði verið lögð fram varðandi safnvopnin en leggja í stað þess áherslu á að dómsmálaráðuneytið tæki mið af framkomnum sjónarmiðum umsagnaraðila um að heimila innflutning á skotvopnum og kanna vandlega við fyrirhugaða heildarendurskoðun laganna hvort tilefni sé til að leyfa takmarkaðan innflutning slíkra vopna á grundvelli skýrt afmarkaðra heimilda.

Ég náði að taka þátt í hluta þessarar umræðu í nefndinni fyrr í vetur og var ákaflega áhugavert að að hlusta á þá gesti sem komu fyrir nefndina á þeim tíma og lýstu stöðunni eins og hún er í dag í þessum efnum.

og ég held að við séum í öðru sæti í Evrópu á eftir Finnum. Hér eru um 80.000 skotvopn skráð. Langflest þeirra eru auðvitað venjuleg veiðivopn eða vopn sem notuð eru í veiðum eða til íþróttaiðkunar. Engu að síður eru þó ákveðnir einstaklingar sem eiga tugi vopna, jafnvel sjálfvirkra eða hálfsjálfvirkra, og

á. Það voru um 20 einstaklingar sem áttu 161 þessara hálfsjálfvirku eða sjálfvirku skotvopna. Við erum að sjá að ákveðnir einstaklingar eru bara með vopnabúr á heimili sínu

ekki síst í ljósi þess að við erum farin að sjá aukinn vopnaburð meðal ungmenna og í undirheimum þessa lands

sem er vel, og ég tel að það sé gott mál að þessi breytingartillaga sé ekki lengur til staðar í nefndarálitinu.

var felld úr gildi ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að synja einstaklingi um að flytja inn vopn sem viðkomandi hélt fram að væru safnvopn.

Af þeim 1.358 safnvopnum sem flutt voru til landsins frá ársbyrjun 2019 til loka árs 2021 voru 462 sjálfvirk

Ég tel ekki rétt að þessi glufa, ef við getum kallað hana það, fyrir sjálfvirk og hálfsjálfvirk vopn hafi verið notuð með þessum hætti eftir að úrskurðurinn féll og það er mjög gott að við setjum löggjöf til að bregðast við stjórnsýsluúrskurði

Virðulegi forseti. Fyrir hönd meiri hluta hv. velferðarnefndar mæli ég fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundinn stuðning til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, nr. 87/2023. Ég mæli fyrir þessu nefndaráliti í fjarveru framsögumanns meiri hluta, hv. þm. Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur. Frumvarpið felur í sér að tímabil launastuðnings samkvæmt lögunum verði lengt til loka til loka júní, til 30. júní næstkomandi. Samhliða er lagt til að umsóknarfrestur um stuðning samkvæmt lögunum verði framlengdur til loka september. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund góða gesti frá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti. Meiri hluti nefndarinnar tekur undir mikilvægi þess að afkoma þeirra sem ekki geta sótt atvinnu í Grindavík vegna aðstæðna verði áfram tryggð með lengingu stuðningstímabils til loka júnímánaðar. Undir álit meiri hluta velferðarnefndar rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Magnús Árni Skjöld Magnússon, Ásmundur Friðriksson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, formaður og framsögumaður, Sigþrúður Ármann, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Óli Björn Kárason. Þá er Guðbrandur Einarsson áheyrnarfulltrúi jafnframt samþykkur áliti þessu. Virðulegi forseti. Að lokum vil ég geta þess að eftir afgreiðslu málsins barst nefndinni ábending eða ósk um að sá sem fær greiddan stuðning samkvæmt lögunum og frumvarpinu geti fengið heimild til að óska eftir því að halda áfram að greiða til stéttarfélags, eins og dæmi eru um í sambærilegum greiðslum frá Vinnumálastofnun. Í þeim tilfellum sér Vinnumálastofnun um að koma greiðslunni til hlutaðeigandi stéttarfélags. Því má vænta þess að við þessari ábendingu verði brugðist af hálfu nefndarinnar við 3. umræðu málsins. Þó er ekki, ekki, hæstv. forseti, verið að óska eftir því að málið gangi til nefndar á milli umræðna.

Hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar mæli ég fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og það geri ég fyrir hönd framsögumanns, Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur. Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að skýra ábyrgð mennta- og barnamálaráðherra þegar kemur að reglugerðum sem varða gæði þjónustu sem lýtur eftirliti Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Þannig felur frumvarpið í sér afmarkaðar breytingar á barnaverndarlögum og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga í því skyni að tryggja að sá ráðherra sem fer með mál er varða barnavernd málefni barna og ungmenna samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga hafi viðeigandi heimildir til að setja reglugerðir á því málefnasviði sem undir hann heyrir.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Óli Björn Kárason. Þá er Guðbrandur Einarsson áheyrnarfulltrúi jafnframt samþykkur áliti þessu.

Það ríkir neyðarástand í loftslagsmálum en það segir ekki alla söguna. Neyðarástand í loftslagsmálum er pólitískt ástand. Neyðarástandið er það að stjórnvöld um allan heim taka loftslagsvandann ekki nógu alvarlega og keppast meira að segja um að velta vandanum sín á milli þegar gengið er á þau. Þannig birtist þetta neyðarástand í því að þegar íslenskir ráðherrar eru spurðir út í lítinn árangur sem náðst hefur á Íslandi þá er fyrsta viðbragð að segja: Það er bara lítill árangur að nást í öllum löndum, um allan heim. Við verðum að staldra við og horfast í augu við að íslenskum stjórnvöldum er ekki að takast að ná þeim árangri sem íslenskt samfélag getur náð. Við því verður að bregðast. Það Það frumvarp sem ég mæli hér fyrir í dag er hugmynd að hluta af því viðbragði sem nauðsynlegt er. Hér er lagt til að bregðast við neyðarástandi í loftslagsmálum með því að gera stjórnvöldum betur kleift og gera þeim það hreinlega skylt að takast af alvöru á við loftslagsvána. Núverandi kerfi, núverandi lagaumhverfi, tryggir ekki þann stigvaxandi og mikla þunga sem einkenna þarf stefnumörkun og allar aðgerðir stjórnvalda til að ná markmiði Parísarsamningsins um að halda hlýnun jarðar innan 1,5°C. Hér er lagt til að bæta þar úr með þremur meginaðgerðum. Í fyrsta lagi eru markmið laga um loftslagsmál uppfærð þannig að í þeim birtist grunnur að heildstæðri loftslagsstefnu Íslands, en hana vantar í rauninni í dag. Felst það í að lögfesta markmið um 70% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, flýta markmiði um kolefnishlutleysi til ársins 2035 og fela stjórnvöldum að setja sjálfstæð markmið um bindingu kolefnis, bæði með lífrænum ferlum og iðnaðarferlum. Í öðru lagi er lagt til að gera stjórnvöldum skylt að grípa til aðgerða í loftslagsmálum og að þau skuli ávallt gera grein fyrir því hvort aðgerðir og áætlanir séu í samræmi við loftslagsmarkmið. Í þriðja lagi er lagt til að auka gagnsæi og styrkja opinbera umræðu, afrugla hana, með því að fela ráðherra að leggja aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir Alþingi til afgreiðslu, leggja fram ársskýrslu um loftslagsmál samhliða framlagningu fjárlaga hvers árs og gera grein fyrir loftslagsáhrifum fjárlagafrumvarps. Þetta frumvarp snýst náttúrlega um að nauðsyn þess að ríki heims grípi til róttækra aðgerða gegn loftslagsbreytingum hefur aldrei verið meiri. meiri. Hérna gæti Ísland verið í fararbroddi en til að svo megi vera þarf að setja metnaðarfyllri markmið en ríkisstjórnin hefur gert. Auka þarf gagnsæi við allar áætlanir sem eru gerðar til að ná þeim markmiðum

Með því að samþykkja þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi myndi Ísland skipa sér í hóp með þeim ríkjum sem segjast ekki bara ætla að sýna metnað í loftslagsmálum heldur þora að leggja þær aðgerðir í dóm óháðra sérfræðinga, auðvelda almenningi að dæma aðgerðirnar svo að það leiki ekki vafi á að metnaðurinn sé jafn mikill í orði og á borði.

að taka skýrt fram að markmiðið sé hið sama og birtist í Parísarsamningnum, að markmið laga um loftslagsmál sé að Ísland vinni að því markmiði Parísarsamningsins að halda hlýnun jarðar innan

Þar er lagt til að Ísland skuli ná kolefnishlutleysi eigi síðar en 2035.

Hér er lagt til að færa það nær okkur í tíma, sem rímar ágætlega við þann áskilnað Parísarsamningsins um að metnaður skuli sífellt vaxa eftir því sem lengra dregur í aðgerðum gegn loftslagsbreytingum.

ekki eina landið til að stefna á þennan tímapunkt. Þá er lögfest markmið um það sem mætti kalla áfanga á leið að kolefnishlutleysi, nokkuð sem núverandi ríkisstjórn hefur verið ófáanleg til að festa í lög. Svo óskiljanlegt sem það er hefur meira að segja verið felld í þingsal tillaga um að lögfesta einfaldlega það markmið sem ríkisstjórnin hefur samþykkt á alþjóðavettvangi að hún ætli að uppfylla fyrir árið 2030, sem er engan veginn nógu metnaðarfullt.

það skiptir máli að ná samdrætti í losun sem fyrst. Hvert tonn af losun sem við komum í veg fyrir á þessu ári skiptir miklu meira máli í stóra samhenginu en hvert tonn sem komið komið er í veg fyrir að losni út í andrúmsloftið árið 2029. Hér er lagt til að draga úr losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum um 70% fyrir árið 2030 en núverandi markmið stjórnvalda er enn sem komið er óskilgreind hlutdeild í sameiginlegu markmiði Evrópusambandsins, Íslands og Noregs um 55% samdrátt í losun.

og eðli máls samkvæmt þyrftu þau ríki sem betur standa að standa skil á meiru. Það er eðlilegt að auðugri ríki líti til þess að ná einhverju meira en meðaltalinu

að setja sem sjálfstætt markmið í aðdraganda loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP26 fyrir rúmum tveimur árum.

eru ríki Evrópu ekki bundin af lágmarksmarkmiði Evrópusambandsins heldur er þeim frjálst að setja sér metnaðarfyllri markmið sjálf. Þannig hefur Danmörk til að mynda sett sér það sama markmið og lagt er til að lögfesta hér fyrir árið 2030. Í

það þarf að ná

Það þarf að gera hvort tveggja. Markmið um bindingu eru hér annars vegar sett fram sem áhersla á náttúrlegar lausnir, endurheimt votlendis og annað slíkt sem þarf að vera skýr þáttur í loftslagsstefnu Íslands. Síðan á að styðja við þróun á tæknilausnum, þar sem fólk þekkir kannski einna helst dæmi eins og Carbfix uppi á Hellisheiði. Hér eru hins vegar ekki lögð til töluleg viðmið, ólíkt hinum liðunum, þar sem enn er óvíst hversu mikið megi telja telja fram í alþjóðlegar skuldbindingar. Aðferðafræði við útreikning er enn á reiki. Rannsóknir þurfa að eiga sér stað og síðan samningaviðræður við alþjóðlega samstarfsaðila. En sama hversu mikið hægt er að fá út úr þessu í einhverju alþjóðlegu bókhaldi eru þetta aðgerðir sem skipta máli og því er mikilvægt að koma þeim á blað. Að lokum er síðan lagt til að grípa til aðgerða til að laga samfélagið að þeim afleiðingum loftslagsbreytinga sem óhjákvæmilega verða þrátt fyrir að samdráttur náist í losun, einfaldlega vegna þess að

sem við þurfum að horfast í augu við sem samfélag og bregðast við því sem þær geta leitt af sér hér á landi. Þetta var yfirferð um fyrsta hluta frumvarpsins sem snýr að því að uppfæra markmið loftslagslaga. Þá langar mig að víkja örstutt að öðrum hluta frumvarpsins sem snýst um að gera stjórnvöldum skylt að grípa til aðgerða í loftslagsmálum. Það er dálítið ný hugsun í þessum málaflokki en snýst í rauninni um það að lögin fari að endurspegla hversu brýnt það er að stjórnvöld grípi til aðgerða og að þær aðgerðir þurfi að

Þannig getum við komist nær því að tryggja árangursríkar aðgerðir í loftslagsmálum óháð því hvort metnaður ríkisstjórnar sveiflist til eða frá eftir pólitískri samsetningu hennar hverju sinni,

Jafnframt er lagt til ákvæði um að stjórnvöld skuli tryggja í hvers konar aðgerðum og áætlunum sem settar eru að

Svona skylda hefur verið leidd í lög í öðrum löndum og almennt talið að hún hafi veitt mikilvægt aðhald til að tryggja framfylgni stjórnvalda við markmið sín.

þó að það sé engu að síður mikilvægt úrræði fyrir félagasamtök og aðra hagsmunaaðila til að tryggja að stjórnvöld séu að framkvæma í samræmi við yfirlýstan vilja sinn til árangurs. Kannski er nærtækast að líta austur um haf til Noregs þar sem nú stuttu eftir áramót féll dómur í hæstarétti þar sem hópur ungmenna með liðsstyrk náttúruverndarsamtaka sótti ríkið til saka vegna þess að

Þetta töldu ungmennin ekki geta samræmst því og gengi þar að auki á rétt þeirra sem komandi kynslóða til heilnæms umhverfis. Upp úr

sem snýr að því að auka gagnsæi og styrkja opinbera umræðu um loftslagsmál. Þetta held ég að skipti gríðarlegu máli vegna þess að við þekkjum það öll í þessum sal þegar við tökum þátt í umræðum um loftslagsmál, hvort sem það er hér eða annars staðar á hinum pólitíska vettvangi, eða annars staðar í samfélaginu, að þetta er gríðarlega flókinn málaflokkur. Það er auðvelt að velja tölur sem henta henta málstað hvers og eins þannig að allir komi einhvern veginn út sem sigurvegari umræðunnar en eftir stendur kannski einhver hlustandi sem veit ekkert hverju hann var að fylgjast með, veit ekki hvort það sé rétt hjá ráðherra umhverfismála að ríkisstjórnin sé brjálæðislega metnaðarfull eða hjá einhverjum stjórnarandstöðuþingmanni sem dregur fram tölur frá Umhverfisstofnun til að sýna að ríkisstjórnin sé ekki að ná árangri í samræmi við þann metnað sem hún segist vera með. Hvoru á fólk þá að trúa? Hér þarf einfaldlega verkfæri til að aðstoða almenning. Það fyrsta sem er lagt til er að breyta því hvernig aðgerðaáætlun í loftslagsmálum er unnin, m.a. verði lögfest að hún komi hingað til umræðu á þingi en sé ekki bara eitthvert stefnuskjal sem er afgreitt af ráðuneytinu, vegna þess að sú umræða sem á sér stað í þingsal og í nefndum skiptir miklu máli til þess að máli til þess að eignarhaldið á þessu grundvallarplaggi sé meira. Líka er lagt til að flýta því ferli.

Núverandi ríkisstjórn sýnir ágætlega þörfina á þessu með því að nú, rúmum tveimur árum eftir að til hennar var stofnað, er þessi aðgerðaáætlun enn ekki komin fram.

og því er löngu kominn tími á að uppfæra hana, þótt ekki væri nema vegna þess að ríkisstjórnin er í millitíðinni búin að undirgangast metnaðarfyllri skuldbindingar Evrópusambandsins. Evrópusambandið jók metnað sinn úr 40% samdrætti upp í 55% en hér er enn spilað eftir gamla handritinu.

Nú stefnir allt í að hann ætli að fullnýta sér þann frest og verða fjögur ár liðin í vor. Það er ekki merki um mikinn metnað að gera hluti eins seint og hægt er. Þetta tel ég eitt af þeim dæmum um hversu vanbúin þessi ríkisstjórnin er til að ná raunverulegum árangri í þessum málaflokki. Svo er lagt til í þessu frumvarpi að samhliða framlagningu frumvarps til fjárlaga skuli ráðherra leggja fram það sem við köllum í frumvarpinu ársskýrslu um stöðu aðgerða í loftslagsmálum. Þar skuli koma fram m.a. hvernig stjórnvöld ætla að ná fram markmiðum laga um loftslagsmál. Þar verði jafnframt gerð grein fyrir loftslagsáhrifum fjárlagafrumvarpsins.

og myndum með þessu tryggja reglulega og gagnrýna umræðu um aðgerðir stjórnvalda og reglubundið og öflugt aðhald Alþingis með framkvæmdarvaldinu í þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki. Hér er ekki verið að finna upp hjólið frekar en annars staðar í þessu frumvarpi. Frumvarpið gengur almennt út á að taka þær bestu hugmyndir sem við höfum fundið í nágrannalöndunum og steypa þeim saman í eitthvað sem myndar skynsamlega heild fyrir íslenskt samfélag. Ákvæði um ársskýrslu um loftslagsmál er að finna í norskum lögum um loftslagsmarkmið sem tóku gildi árið 2018. Ég verð að viðurkenna að þegar ég sá í fyrsta sinn norsku skýrsluna sem kom út samhliða fjárlagafrumvarpi þar í landi þá fylltist ég dálítilli öfund. Þetta var doðrantur þar sem var farið mjög hreinskilnislega yfir stöðu mála. Þó að þarna væri skýrsla sem unnin var af stjórnvöldum og fylgdi þeirra stjórnarfrumvarpi til þingsins hún með sér að það væri ekki endilega verið að sópa yfir eða reyna að fela hluti heldur væri hugmyndin að þarna væri heiðarleg framsetning til þess að umræðan gæti orðið góð.

að stjórnvöld geri það sem þau á hátíðisdögum segja að þau vilji gera og að þau séu ekkert feimin við að mæta hér í þingsal og standa skil á árangri þeirra aðgerða. Þar þurfum við svo sannarlega að bæta í, ekki bara vegna þess að við þurfum að vinna sigur á loftslagsvánni sem einhverjum

hafa þær eiginlega allar jákvæð hliðaráhrif. Allar aðgerðir í loftslagsmálum, ef þær eru almennilega unnar og settar fram á réttan hátt, vinna að því að byggja upp betra samfélag til framtíðar. Þarna verður öll sköpun verðmæta á næstu árum og áratugum. Þarna verður öll uppbygging velsældar í framtíðinni. vegna skiptir máli að stjórnvöld og við öll hugsum stórt til framtíðar, fyrir jörðina og fyrir komandi kynslóðir.

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um ársreikninga og lögum um skráningu raunverulegra eigenda, á þskj. 924, 627. mál. Með þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu eru innleidd ákvæði tilskipana Evrópusambandsins sem fjalla um samtengingarkerfi fyrirtækja og félagaskrá aðildarríkja ESB. Þær breytingar sem frumvarpið kveður á um eru þríþættar: Í fyrsta lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Breytingarnar sem lagðar eru til miða að því að veita ríkisskattstjóra heimild til að miðla og taka á móti upplýsingum og gögnum úr fyrirtækjaskrám annarra EES-ríkja í gegnum samtengingarkerfi fyrirtækja og félagaskrá en samtengingarkerfið var sett á fót í samræmi við 22. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 frá 14. júní 2017 um tiltekna þætti félagaréttar. Virðulegur forseti. Samkvæmt umræddri tilskipun ber aðildarríkjum að tryggja að veittur sé aðgangur að ákveðnum upplýsingum og gögnum í fyrirtækja- og félagaskrám ríkjanna í gegnum samtengingarkerfið, svo sem upplýsingum um heiti félags, lögheimili, skráningarnúmer og fleira. Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að setja reglugerð um nauðsynlegar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi miðlægra skráa í samræmi við umrædda tilskipun (ESB) 2017/1132, sem og um almennan aðgang að upplýsingum úr fyrirtækjaskrá sem birtast í vefgátt samtengingarkerfis skráa. Í öðru lagi eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá og lögum um skráningu raunverulegra eigenda sem lúta að samtengingarkerfi skráa. Lagt er til að ríkisskattstjóri veiti upplýsingar um raunverulegt eignarhald samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka. Samkvæmt tilskipuninni ber aðildarríkjum að tryggja að miðlægar skrár um raunverulega eigendur lögaðila og um fjárvörslusjóði og sambærilega aðila verði samtengdar í gegnum evrópska miðlæga vettvanginn sem komið var á fót í samræmi við tilskipun (ESB) 2017/1132. Með frumvarpinu er lagt til að ríkisskattstjóri veiti lögbærum yfirvöldum og skrifstofu fjármálagreininga lögreglu í aðildarríkjum EES-ríkjanna tímanlega óheftan aðgang að öllum skráðum upplýsingum um raunverulega eigendur án þess að hlutaðeigandi aðilum sé gert viðvart.

tilkynningarskyldum aðilum er að finna í 17. tölulið 3. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018, en m.a. er þar um að ræða fjármálafyrirtæki, tryggingafélög, endurskoðendur, lögmenn, skattaráðgjafa, aðila sem færa bókhald og fasteignasala. Í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að í lögum um fyrirtækjaskrá, lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög verði kveðið á um heimildir ríkisskattstjóra til að vinna með persónulegar upplýsingar að því marki sem honum er það nauðsynlegt til að sinna hlutverki sínu samkvæmt lögunum, svo sem vegna skráningar upplýsinga í fyrirtækjaskrá og við að veita aðgang að þeim upplýsingum. Virðulegur forseti. Verði frumvarp það sem ég mæli hér fyrir óbreytt að lögum hlýst af því einhver kostnaður fyrir ríkissjóð og fellur sá kostnaður til hjá embætti ríkisskattstjóra, en ríkisskattstjóri starfrækir fyrirtækjaskrá. Kostnaðurinn hlýst annars vegar af vinnu við tæknilegar útfærslur og breytingar á tölvukerfum embættisins svo hægt sé að tengja fyrirtækjaskrá í gegnum samtengingarkerfið og hins vegar af almennri starfrækslu starfrækslu kerfisins. Verði frumvarpið að lögum mun lagasetningin hafa í för með sér samfélagslegan ávinning, annars vegar vegna aukins gagnsæis sem eykur almennt traust og trúverðugleika viðskiptalífsins, og hins vegar vegna aukins aðgangs tiltekinna aðila sem taka við tilkynningum og sinna rannsóknum á peningaþvættisbrotum og gera áreiðanleikakannanir á viðskiptavinum sínum með því að skoða raunverulegt eignarhald lögaðila og afla upplýsinga um uppruna fjár viðskiptavina sinna. Virðulegur forseti. Ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem muni hafa jákvæð áhrif í för með sér og stuðla að auknu trausti til viðskiptalífsins og auknu gagnsæi. Mikilvægt er að Ísland taki þátt í miðlægu samtengingarkerfi skráa á sviði félagaréttar innan EES og innleiði viðkomandi gerðir á því sviði eins og hér er lagt til án þess að í því felist kostnaður fyrir íslenskt atvinnulíf eða aukin reglubyrði. Frumvarpið er eðlilegt framhald af afar farsælli þátttöku okkar í EES-samstarfinu á sviði félagaréttar undanfarna áratugi sem og til að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hæstv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Eva Sjöfn Helgadóttir, Gísli Rafn Ólafsson og Halldóra Mogensen. Frumvarpið felur í sér löngu tímabærar breytingar til að tryggja fólki frelsi til að velja sér og börnum sínum nafn. Fólk hefur kallað eftir þessu, eðlilega, enda er fátt sem er okkur jafn persónulegt og nafnið okkar. Ásetningur forvera minna, sem settu gildandi mannanafnalög, var góður. Menn vildu koma í veg fyrir að börnum yrðu gefin nöfn sem yrðu þeim til ama og um leið að vernda tungumálið. Það er góðra gjalda vert þó að aðferðin hafi ekkert endilega verið rétt. Varðandi nöfn sem geta verið börnum til ama þá er í fyrsta lagi afar sjaldgæft að mannanafnanefnd hafni nafni af þeim sökum. Ákvörðun á þeim grundvelli felur í sér huglægt mat sem nefndin grípur ekki til nema í algjörum undantekningartilfellum. Í öðru lagi eru ótal aðrir hlutir sem foreldrar geta gert börnum sínum í uppeldinu sem verður þeim til ama án þess að löggjafinn telji ástæðu til að grípa þar inn í, t.d. þegar foreldrar velja börnum sínum föt, klippingu eða tómstundir, gefa þeim hollan eða óhollan mat, velja búsetu o.s.frv. Engum dettur í hug að ríkið komi inn með regluverki og opinberri nefnd til að stýra slíku. Í þriðja lagi þá elska foreldrar börnin sín og vilja ekki gefa þeim nafn sem yrði börnunum til ama. Komi einhver tilfelli upp um hið gagnstæða ef foreldrar eru tilbúnir til þess að gefa barni sínu slíkt ónefni að það réttlæti opinbert eftirlit —þá er einfaldlega rétt að barnaverndaryfirvöld stígi þar inn. Það væri merki um alvarlega vanrækslu strax í frumbernsku sem gott væri að kæmi fram frekar en að hún strandaði sem synjun mannanafnanefndar eða það, sem er líklegra, að hún kæmi ekki einu sinni inn á borð nefndarinnar. Við þetta má síðan bæta að fjölmörg góð og gild íslensk nöfn í mannanafnaskrá geta verið nafnbera sínum til ama. Börn hafa ótrúlega frjótt ímyndunarafl til að finna uppnefni og ýmsar persónur, bæði raunverulegar og skáldaðar, geta haft áhrif á það hversu vel manni líkar við nafnið sitt. Núgildandi mannanafnalög veita því enga raunverulega vernd gegn því að nafn sé einhverjum til ama. Þá eru það hin rökin sem snúa að vernd íslenskrar málhefðar og nafnahefðarinnar. Það eru athyglisverð rök því að nafnahefðin okkar þróaðist í aldanna rás án þess að um hana giltu einhver sérstök lög. Það var ekki fyrr en fyrir rétt rúmri öld sem fólki datt fyrst í hug að setja lög til að verja hefð sem þá hafði ríkt í þúsund ár. Fyrstu lögin um mannanöfn voru sett árið 1914. Það var síðan árið 1925 sem lög voru sett sem bönnuðu fólki að taka upp ný ættarnöfn. Þau ættarnöfn sem áður höfðu verið tekin upp í málið voru bundin við börn og barnabörn þeirra sem tekið höfðu þau upp. Þeim lögum var reyndar nokkuð illa fylgt eftir þannig að allnokkur dæmi voru um að ættarnöfn væru engu að síður tekin upp á árunum þar á eftir. Árið 1991 voru ný lög um mannanöfn samþykkt. Þar voru þá bæði þessi svokölluðu löglegu ættarnöfn sem og hin ólöglegu fest í sessi að nýju og skerpt á því banni að taka mætti upp ný ættarnöfn.

og má viðhalda þeim út frá því að forfeður þeirra hafi á einhverjum tímapunkti ákveðið að breyta nafni sínu í þessa veru. Flest eru þessi ættarnöfn, í huga þeirra forsjárhyggjuna, sennilega mjög alvarlegt frávik frá íslenskri málhefð. Auðvitað á hverjum manni að vera frjálst hvort hann kýs að taka upp ættarnafn eða ekki, viðhalda ættarnöfnum sem notið hafa hefðar í viðkomandi ættum eða endurreisa jafnvel ættarnöfn erlendra forfeðra eða foreldra sem lengi vel var bannað samkvæmt íslenskum lögum. Stundum heyrir maður að fólk óttist það að án mannanafnalaga muni allir Íslendingar að endingu taka upp ættarnöfn. Á hinum Norðurlöndunum hafi venjan einu sinni verið föður- og móðurnöfn en nú hafi bara allir ættarnöfn. Þá spyr ég venjulega á móti: Hvaða ættarnöfn hefðir þú gefið börnunum þínum ef það væru engin mannanafnalög? Svarið er ávallt það sama. Viðkomandi hefði bara gefið barninu sínu sama föður- og móðurnafn og hann gerði. Það fylgir ekki sögunni að á hinum Norðurlöndunum voru sett lög sem skylduðu fólk til að taka upp ættarnöfn; árið 1828 í Danmörku, árið 1901 í Svíþjóð og árið 1921 í Noregi. Þar var nefnilega löggjafinn að þvælast fyrir hefðinni og afnema hana. Hefðir eru miklu sterkari þegar þær fá að lifa frjálsar frá inngripum hins opinbera. Við þurfum ekki lög eða þvinganir til að viðhalda einhverri tiltekinni hefð eða tilteknum venjum. Menningin lifir með fólkinu en ekki með lögunum. Útgangspunktur þessa frumvarps er að við eigum að geta treyst fólki til að þróa þessa nafnahefð okkar áfram með sama hætti og við eigum að geta treyst foreldrum til að velja börnum sínum nöfn sem verði þeim ekki til ama þegar fram í sækir. Virðulegur forseti. Þetta frumvarp hefur verið lagt fram áður, á 148. þingi, 149. og 152. þingi, en náði samt ekki fram að ganga. Þegar frumvarpið var fyrst lagt fram fól það í sér löngu tímabæra breytingu, að nöfn yrðu ekki bara bundin ákveðnu kyni og að fólk gæti valið kenninafnið „bur“ í stað „sonar“ eða „dóttur“. Síðan þá hefur ríkisstjórnin staðið sjálf fyrir breytingum á lögunum sem er afar jákvætt. Þá hafa verið gerðar breytingar á frumvarpinu frá því að það var síðast lagt fram til að bregðast við umsögnum um að hægt yrði að knýja fram breytingar á nafni

Í þeim lögum um mannanöfn sem lagt er til að breyta eru víðtækar takmarkanir á þessum rétti sem ekki verða rökstuddar með vísan til almannahagsmuna eða annarra hagsmuna sem réttlætanlegt er að byggja á í nútímasamfélagi. Ég mun nú í stuttu máli fara í gegnum breytingarnar sem frumvarpið felur í sér og hvers vegna þær eru svo umfangsmiklar að tilefni sé til að leggja fram frumvarp um ný heildarlög í stað þess að gera breytingar á gildandi lögum. Hinu nýja frumvarpi er skipt í þrjá kafla í stað níu í gildandi lögum. I. kaflinn ber titilinn Fullt nafn og nafngjöf. Hann er um margt sambærilegur I. kafla núgildandi laga. Einn munur er að lögin hefjast nú á þeirri yfirlýsingu að allir hafi rétt til nafns sem hefur ekki komið áður fyrir í íslenskum lögum þótt um mikilvægan grundvallarrétt sé að ræða. Þá eru í kaflanum felld brott ákvæði sem snúa að millinöfnum og hámarksfjölda nafna. IV. kafli núgildandi laga um kenninöfn er felldur inn í hann og bætt við að heimilt sé að nota ættarnöfn sem kenninafn. Varðandi millinöfn er gengið út frá því að þau millinöfn sem nú eru í notkun geti annaðhvort verið skráð sem eiginnafn eða ættarnafn eftir því hvað nafnberinn kýs. Í II. kafla er fjallað um nafnbreytingar. Þar eru ákvæðin efnislega lík VI. kafla gildandi laga nema ákvæðin eru einfölduð og takmarkanir á því hversu oft fólk geti breytt nafni sínu eru felldar brott. Í III. kafla er að lokum samansafn ýmissa ákvæða sem taka til ritháttar nafna í opinberum skrám, reglugerðarheimildir fyrir ráðherra um rithátt og miðlun nafna og sektarheimildir ef forsjáraðilar draga það óhóflega að gefa barni eða ef þeir gefa því nafn sem augljóslega er meiðandi eða vanvirðandi. Í fyrra tilfellinu hefur fjárhæð sektar verið reiknuð upp miðað við vísitölu og námunduð niður á næsta þúsund fyrir neðan. Þar er því um að ræða raunlækkun á fjárhæð sekta. Varðandi seinna tilvikið er lagt til að sektir fyrir að breyta ekki vanvirðandi nafni séu fimmfalt hærri en sektir fyrir það að draga það að gefa nafn. Flutningsmenn vona að það dugi til að róa þá þingmenn meiri hlutans sem hafa mestar áhyggjur af velsæmi í nafngjöfum barna.

Gottlieb var samþykkt en ekki Rósmarín. Gunni var samþykkt en ekki Theo. Ekkert af þessum nöfnum er sérstaklega meiðandi eða vanvirðandi þótt mörg þeirra séu ný fyrir mér. Þá gilda líka ólík lögmál um nafngjöf barna og fullorðinna. Þótt áfram verði talið að einhver tiltekin nöfn væru meiðandi ef þau væru gefin nýfæddu barni þýðir það ekki að þau rök standi til þess að banna fullveðja sjálfráða einstaklingi að heita því sem hann vill. Þvert á móti ætti fullorðið fólk að geta valið sér hvaða nafn sem er, meiðandi eða ekki. Frelsið snýst nefnilega ekki bara um það hvort við styðjum rétt fólks til að gera eitthvað sem við erum sammála, það snýst líka um að styðja rétt fólks varðandi það sem við erum ósammála um svo lengi sem grunngildum um að það valdi ekki öðrum skaða er framfylgt. Virðulegur forseti. Í um þúsund ár hafði íslensk þjóð fullt og óskorað frelsi til að nefna börn sín þeim nöfnum sem hún kaus. Það frelsi skilaði þeirri nafnahefð sem Alþingi hefur síðustu áratugi talið þörf á að festa í sessi með sérstökum mannanafnalögum og með mannanafnanefnd. Er ekki kominn tími til að treysta fólki aftur fyrir eigin nöfnum? Eru það ekki almannahagsmunir? Virðulegur forseti. Að því sögðu legg ég til að málinu verði vísað til allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu.

og ég skil íslenska nafnahefð þá á hún rætur í íslenskri menningu sem á rætur í norrænni menningu, sem á rætur í evrópskri menningu. Við getum tekið nafnið Kristján, það er Christian í Frakklandi og svo áfram í skandinavísku ríkjunum. ríkjunum. Eins og ég skil íslenska nafnahefð og nafnalögin þá er þetta til að verja íslenska tungu og ekki síður það að við höfum ekki verið með ættarnafnakerfi.

þá ber forsjáraðila skylda til þess að gefa barni nafn innan tiltekins tíma. Þannig er það skrifað inn í frumvarpið. Það er réttur allra að hafa nafn.

og ég tel mig alveg til þess bæran að geta gert það, þekkjandi svona nöfn yfir höfuð. Hvaðan hefðin kemur

að gefa barninu mínu slíkt nafn. Varðandi ættarnöfnin þá kemur fram í þessu að það eru sumir sem fá að bera ættarnöfn en ekki allir.

Virðulegi forseti. Íslensk mannanafnalög snúast um það að verja íslenska tungu og verja íslenska nafnahefð. Þessi íslenska nafnahefð er meðal annars sú að við kennum okkur við föðurnafn eða móðurnafn.

íslenskt tungumál, íslenska málfræði og íslenska nafnahefð. Það er það sem mannanafnalögin ganga út á, þessa skráningu. Ef einhver vill láta kalla sig eitthvað annað þá gerir hann það bara. það bara. Ég er ekki alveg búinn að kaupa það enn þá, hv. þingmaður getur kannski hjálpað mér að skilja það, hvernig íslensk nafnahefð og íslenskt málkerfi er varið með neikvæðum íþyngjandi formerkjum í núgildandi lögum.

Ég sé það ekki sem mikla vörn fyrir íslenska tungu, ef ég miða við þau dæmi sem ég nefndi hér áðan, um hvaða nöfn er búið að samþykkja og hvaða nöfnum er búið að hafna — að þar sé verið að verja íslenska tungu eitthvað sérstaklega.

Hefð sem þarf að viðhalda með lögum er ekki hefð — heldur nauðung. Hér vegur þó þyngst að núgildandi lög standast ekki með nokkru móti jafnræðiskröfur samtímans

Í þessu frumvarpi eins og það liggur fyrir núna er fólgið frelsi foreldra til að ákveða nöfn barnanna sinna sjálf en ekki einhver nefnd úti í bæ

vakið til lífsins aftur. Það var hins vegar gleðilegt, og er gaman frá að segja, að hæstv. dómsmálaráðherra var ákaflega jákvæður fyrir þessu máli, máli, tók því vel og áttaði sig á því hversu mikið einstaklingsfrelsismál þetta er. Þetta er auðvitað mál sem snertir okkur sem einstaklinga fyrst og fremst, því að nafnið okkar er sennilega eitthvað það nánasta sem það nánasta sem maður á að einhverju leyti, það persónulegasta. Og hið persónulega er pólitískt, ekki satt? Það er setning sem oft er notuð. Ég hafði gaman af umræðunni hér áðan og skylmingunum sem fóru fram milli hv. fyrirspyrjanda og hv. flutningsmanns þessarar þessarar tillögu um íslenska tungu og íslenska mannanafnahefð. Nú er svo komið að orðið hafa mjög miklar breytingar á íslensku samfélagi síðan árið 1996 þegar

að svo sannarlega er ástæða til að skoða þessi lög í því ljósi. Nú eru 20% þjóðarinnar ekki innan þessarar íslensku mannanafnahefðar, það er einfaldlega þannig. Þá vil ég spyrja, herra forseti: Segjum að ég væri íslenskur ríkisborgari, stæði í þessum stól og talaði íslensku eins og ég geri, hefði alist upp hér, en héti Múhameð Sadiq. Væri ég þá að brjóta niður íslenska tungu? Eða ef ég héti Moon-Cheng Wang? Er ég þá í einhverjum ofsóknum gagnvart íslenskri tungu með því að heita þessum ágætu þessum ágætu nöfnum, sem ég gæti bara vel heitið sem íslenskur ríkisborgari og Íslendingur á Alþingi Íslendinga? Hv. flutningsmaður kom ágætlega inn á það hvort þessi tillaga myndi brjóta niður þá evrópsku alþýðuhefð að kenna sig til föður eða móður,

Þetta er bara miðaldahefð, alþýðuhefð, evrópsk og sjálfsagt evrasísk ef út í það er farið. Enn þann dag í dag kenna t.d. Rússar sig við föður og gera það aukreitis með sínu fjölskyldunafni. Við þekkjum mjög vel að það er oft notað í almennri umræðu þar. En það er rétt sem hér kom fram að á hinum Norðurlöndunum og víða í Evrópu kom fram sérstök löggjöf sem skyldaði fólk til að taka upp ættarnöfn. Það var sjálfsagt mestmegnis

það ríki undir sig skyldaði hann Hollendinga til að kasta þessari föðurnafnahefð sem við höfum hér og taka upp ættarnöfn. Þeir voru nú ekki par hrifnir af því margir hverjir en þeir tóku upp

tilviljanakenndar niðurstöður er oft að finna þar. Ýmislegt hlýtur ekki náð fyrir augum nefndarinnar sem

á uppruna sinn í lögunum 1925 þegar verið var að taka fyrir það að fólk gæti tekið upp ættarnöfn. Þá höfðu þó nokkrir, mestmegnis velmegandi einstaklingar, tekið upp ættarnöfn og passað var vandlega upp á það að þeir þyrftu ekki að afsala sér þeim og að niðjar þeirra gætu haldið þeim. Það sama var uppi á teningnum árið 1996 þegar lög þau sem nú gilda voru sett. Þar var verið að standa vörð um forréttindi ákveðinna aðila af efri millistétt og yfirstétt sem höfðu tekið sér ættarnöfn á ákveðnum tíma í sögu þjóðarinnar. Eins og áður segir þá er þetta einstaklingsréttarmál. Það er líka réttur okkar sem einstaklinga að þurfa ekki að kenna okkur við foreldra okkar.

sem erum þvinguð til að taka þátt í því að vera safngripir á þjóðminjasafni evrópskrar miðaldanafnahefðar sem verið er að viðhalda á þessu landi með lögum. Það er bara réttur okkar að losna undan þessari undarlegu kvöð sem var sett í anda þjóðernishyggju og stéttaskiptingar.

Ég veit og ég heyrði í gær að hæstv. dómsmálaráðherra ætli að vera bandamaður í þessu máli, þó svo að hann sé ekki að leggja fram þetta frumvarp núna. Ég hvet því hv. flutningsmenn til að hafa það í huga, leita bandamanna þar sem þá er að finna og koma þessum nauðsynlegu umbótum á einstaklingsréttindum okkar hér á Íslandi í gegn.

Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að fjalla um frumvarp um nafnagjöf á Íslandi og frelsi til að gefa börnum þau nöfn sem foreldrum býr í brjósti. Ég kem hér upp til að taka undir. Ég er sammála þeim breytingum sem hér eru settar fram. Vissulega eru þær í þinglegri meðferð, ég hef ekki alveg

Ég held að íslensk nafnahefð sé það rík í okkar hugum að íslenskum foreldrum og þeim sem fæða börn á Íslandi

Ég hugsa að ég hefði ekki gefið annað eftirnafn en föður míns því að annað hefði verið einkennilegt og ég er ekki til í að skipta því út þó að

og ekki þarf að leita lengi að sérstökum nöfnum á Vestfjörðum. Ég man að þegar ég átti barn árið 1992 var mannanafnanefnd eins árs. Hún var sett á stofn 1991.

Ég man eftir því að presturinn kom til mín fyrir skírnina og spurði hvað barnið ætti að heita. Ég sagði honum það og hann andvarpaði: Gott, ég er búinn að standa í svo miklu veseni núna síðustu mánuði.

nafn. Evlalía; ég get endalaust talið upp nöfn sem ekki myndu hljóta náð fyrir augum mannanafnanefndar í dag, en svo sér maður einstaka nöfn sem eru bara mjög furðuleg. Amma mín

Við eigum svo sterka hefð í þessum nafnagjöfum að ég held að okkur sé treystandi til að bera hana áfram til næstu kynslóðar.

undir. Ég er því alveg viss um það að markmiðið með þessu frumvarpi er að tryggja rétt einstaklinga til að bera það nafn eða þau nöfn sem þeir kjósa og tryggja að lög um mannanöfn takmarki ekki persónufrelsi fólks eða frelsi fólks til að skilgreina sig.

sem hefur annaðhvort farið í gegnum ýmsar breytingar eða hefur viljað skilgreina sig á annan veg. Þá eru það þessi lög sem koma í veg fyrir að það geti fengið fullnægjandi mannréttindi. Það er eitthvað sem við eigum ekki að skrifa undir.

að þegar einhver fékk íslenskan ríkisborgararétt þá þurfti hann að bera íslenskt nafn. Allt í einu hét kona frá Taílandi Rósa eða Sigríður, og hún gat ekki einu sinni borið það fram.

Með lagabreytingu árið 1996 var lögunum breytt á þá leið að erlendir ríkisborgarar sem fá íslenskt ríkisfang fái að halda nafni sínu. Fram að þeim tíma var þeim gert að taka upp íslenskt nafn. Allir sem flytja hingað til landsins,

til þess að taka upp íslensk nöfn. Það er bara ekki verið að gera það. Það er enginn að þvinga einn eða neinn í þessu. Þetta er bara að sjá til þess að við séum með nöfn sem samræmast þessum hefðum hérna

einhverjir meinbugir sem passa ekki að tíðaranda í dag, eitthvað svoleiðis. En ég tel ekki ástæðu til þess að vera að koma með algerlega nýjan lagabálk. Það er ágætisreifun hér í frumvarpinu sem fjallar um mannanafnalög frá 1914,

ég gæti kannski ímyndað mér að þetta hefði passað fyrir 200 árum eða 300 árum en ég sé þetta ekki ganga upp samkvæmt íslenskri málhefð — en ekki var leyft að heita Heiðr.

það voru foreldrar barnanna sem óskuðu eftir því að fá að láta börnin heita þessum nöfnum. En ég skil ekki samhengið á milli þess að leyfa eitt nafnið en banna hitt, en uppbygging nafnanna var alveg sú sama. Ég hef ekki verið að nefna eitthvað þarna sem er íþyngjandi. Ég vil frelsi. Ég óska eftir frelsi til að gefa börnunum mínum það nafn sem ég sjálfur kýs. Ég óska þess sama réttar fyrir aðra foreldra, að það sé ekki nefnd úti í bæ sem ákveður hvað börnin okkar eiga að heita

Það var verið að banna það. Og það var verið að banna okkur að taka upp ættarnöfn. Þeir sem voru búnir að því, þeir máttu halda þeim og börnin þeirra. En ég mátti ekki taka upp ættarnafn. Eins og hv. þingmaður nefndi hér í ræðu áðan

Kenninafn, að kenna sig við föður og móður, er ekki eigið nafn. Þú ert sonur föður þíns, þú ert sonur móður þinnar.

Stefnan skal lögð fram eigi síðar en á vorþingi 2024 og gilda til ársins 2030.“ Ég er fyrsti flutningsmaður en með mér á þessari tillögu eru hv. þingmenn Guðbrandur Einarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem sagt lagt fram af þingflokki Viðreisnar. Ástæðan fyrir því að við erum að leggja fram þetta mál er, má segja, af tvennum toga. Annars vegar var í gildi stefna í samfélaginu í þessum málum og málaflokki á árunum 2013–2020. Hún rann út og síðan höfum við ekki verið að vinna eftir formlegri stefnu þegar kemur að þessum málum. Hin ástæðan er sú er sú að vandinn sem við erum að eiga við sem samfélag í þessum málum er óskaplegur. Hann vex ár frá ári. Við erum að missa fjölda fólks, mjög mikið af ungu fólki, vegna þess að það er með fíknisjúkdóm og fær ekki viðeigandi hjálp eða meðferð. Nú er það ekki þannig að við sem leggjum fram þessa tillögu séum svo bjartsýn að það sé hægt að laga ástandið með einni svona tillögu. En við teljum svo sannarlega að þetta gæti verið fyrsta skref í því að taka utan um vandann og vinna samkvæmt einhverju plani til lengri tíma.

Við erum að reyna að fara vel með skattfé, við erum að tímasetja framkvæmdir og taka tillit til alls konar öryggismála og sjónarmiða sem endurspeglast í þeirri stefnu sem er síðan endurskoðuð reglulega. Þegar við erum hins vegar með sjúkdóm sem fellir um 100 einstaklinga árlega hér á Íslandi, þetta eru tölur úr gagnagrunni SÁÁ, þá erum við ekki að vinna eftir neinni stefnu eða plani. Við erum vissulega að setja fjármuni í meðferðarstarf og við erum vissulega eitthvað að velta fyrir okkur forvörnum. Við fylgjumst með fjölmiðlum og reynum að bregðast við eftir bestu getu þegar dapurlegar fréttir berast af því að ungt fólk hafi jafnvel fallið vegna þessa sjúkdóms. En við erum ekki með neina áætlun. Við erum ekki með neina tímasetta áætlun um það hvernig við ætlum að taka á vandanum til lengri tíma. Við erum að vinna þetta allt of tilviljunarkennt. Við veitum fjármagn á ýmsa staði og vonumst til þess að ástandið batni mikið en þeir sem taka á móti þessu fjármagni og vinna í málaflokknum, og þá er ég kannski einkum og sér í lagi að hugsa um þá sem sinna meðferðarstarfi, benda allir á að það bæði vanti meira fjármagn og það vanti stefnu og plan til að vinna eftir. Það sem við teljum að eigi að felast í þessari stefnu og vera í henni er að hluta til byggt á þeirri stefnu sem var í gildi fyrir 2020. Við erum að nefna hér til sögunnar forvarnir. Það skiptir gríðarlega miklu máli að forvarnastarf sé öflugt, bæði inni í skólum, það þarf að ná inn á heimilin. Það snýst um að samfélagið sé með eitthvert verklag, einhverja hugsun í því að reyna að greina hverjir eru í áhættu, gætu mögulega farið

flóknari vandi því þetta er sjúkdómur, fíknisjúkdómur sem inniber það að þeir sem eru veikir hafa ekki sömu getu í heilanum til að bregðast við ákveðnu áreiti eins og annað fólk hefur sem er ekki með þennan sjúkdóm.

eða eftir atvikum á Hlaðgerðarkot sem býður upp á þriggja mánaða meðferð eða Krýsuvík sem býður upp á sex mánaða meðferð. Vandinn er hins vegar sá að biðlistarnir eru svo langir.

Bráðafíknimóttaka gæti mögulega verið afdrep fyrir þá sem þurfa mikla hjálp en það er kannski ekki akkúrat pláss í lengri meðferðum þá stundina. Þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess, eins og ég er oft að benda á, að þetta er svo flókinn og margslunginn sjúkdómur. Menn geta tekið þá ákvörðun að hætta að drekka eða nota eiturlyf af því að það er bara einhvern veginn þannig tímapunktur í þeirra lífi. Það þýðir hins vegar ekki að sú ákvörðun fylgi endilega viðkomandi í lengri tíma. Ég tala oft um þetta sem ákveðinn meðferðarglugga. Það getur verið hægt að mæta fólki og koma því í meðferð á tilteknu tímabili en ef biðin er of löng þá fer fólk kannski að drekka eða nota aftur

eftir sjálfsagðri heilbrigðisþjónustu, sem er ekkert annað en bara mannréttindi okkar allra að standi til boða þegar við þurfum á að halda. Ég átta mig á því að það er auðvelt að tala svona en örugglega erfiðara í að komast. Þetta er ótrúlega víðtækur vandi. Það eru tugþúsundir Íslendinga sem hafa þurft að leita sér hjálpar vegna þessa sjúkdóms. Ég átta mig ekki á því hversu mörg meðferðarúrræðin eða meðferðarrýmin þyrftu að vera til að anna allri eftirspurn en þau þurfa a.m.k. að vera miklu fleiri heldur en í dag. Og þá kem ég aftur að þessu sem ég nefndi.

við þurfum að hafa rými fyrir það í þessari stefnu okkar. Við nefnum hér sömuleiðis að við hljótum að leita allra leiða til að minnka skaðann og þá koma öll þessi skaðaminnkandi úrræði, sem talsvert hafa verið rædd í samfélaginu, og hljóta þá að falla undir þá vinnu að vera partur af svona stefnu. Þetta er sem sagt einhvers konar viðleitni til þess að fá okkur saman í það að viðurkenna að þessi vandi sem er þarna úti er óskaplega mikill, fórnarkostnaðurinn er yfirgengilega hár og mikill. Við verðum, af því við erum öll velviljuð þegar kemur að þessum sjúkdómi og við viljum öll gera betur, að taka þennan vilja og breyta honum í verk. Það að hafa stefnu í gildi í málaflokknum hlýtur að vera einhvers konar grunnforsenda. Ég veit að það er einhver vinna í gangi í ráðuneytinu, hvort það sé nákvæmlega það sem muni skila sér í stefnu til lengri tíma veit ég ekki alveg enn þá

Það er ekki í fyrsta skipti sem ung manneskja deyr í þessari sömu íbúð við sambærilegar aðstæður. Ég ætla ekki að fara ofan í einhver smáatriði um þetta en þarna er alveg ótrúleg sorg, það er ótrúlega mikil reiði, vanmáttur sem jafnvel lýsir sér þannig að fólki finnst eins og að samfélagið hafi mögulega brugðist með einhverjum hætti. Auðvitað er ekki hægt að bjarga öllum, ég geri mér enga von til þess. En þegar við erum að missa svona ungt fólk

kannski eðlilega, að hugsa í fjárlagaárum eða kjörtímabilum, og þegar við erum að hugsa um ríkisútgjöldin þá sjáum við tölurnar á blaðinu í excel-skjalinu. Það er svona mikið sem fer í þetta. Það getur hins vegar verið miklu flóknara að reikna út sparnað af einhverjum aðgerðum vegna þess að það er ekki endilega tala sem við höfum í hendi þegar við erum að taka ákvörðunina heldur mögulega eitthvað sem við sjáum betur þegar tíminn líður. Ímyndum okkur í þessu samhengi samhengi tvo einstaklinga, jafn gamla. Annar einstaklingurinn er ekki með þennan sjúkdóm, hann fer í nám, hann nýtir skólakerfið eins og við vonumst til að sem flestir geti gert og aflar sér góðrar menntunar. Hann fer í framhaldsnám, hann fer og finnur sér atvinnu við hæfi, fer að búa til verðmæti fyrir samfélagið, greiðir skatta og skyldur alla ævi og er fullfær um að vera partur af fjölskyldu sem veitir börnum sínum öryggi og eðlilegt uppeldi. Hinn einstaklingurinn gæti verið einhver sem er með fíknisjúkdóm, sem flosnar upp úr skóla ungur, fer ekki í langskólanám, lendir í afbrotum vegna þess að það er verið að fjármagna fíkn, er jafnvel inn og út úr fangelsum, stundar ekki atvinnu nema mjög stopult, þiggur atvinnuleysisbætur þegar á þarf að halda og jafnvel aðra velferðarþjónustu og velferðarhjálp. Með því að vera inn og út úr fangelsum er viðkomandi að búa til kostnað í löggæslukerfinu, búa til kostnað hjá ákæruvaldi, dómsvaldi og í fangelsiskerfinu. Hugsum okkur þessa tvo einstaklinga. Nú veit ég að við eigum ekki bara að hugsa um krónur og aura en hugsum samt um verðmætin sem felast í því að taka seinni einstaklinginn sem ég er að lýsa,

og það er gríðarlega mikill kostnaður, samfélagslegur kostnaður sem fylgir slíkum veikindum. Og þá er ég ekki með inni í þessu allan sálræna kostnaðinn og álagið sem þetta hefur á fjölskyldu viðkomandi því að það er nefnilega þannig með þennan sjúkdóm

með því að gera betur í þessum málaflokki, að spara til lengri tíma alveg óheyrilega miklar fjárhæðir. Við þurfum bara pínulitla rökhugsun og fara aðeins í gegnum þetta í kollinum á okkur til þess að átta okkur á því. Ég vona Ég vona svo sannarlega að það verði vel tekið í þetta þingmál og að það fái afgreiðslu hér á þinginu. Eins og ég sagði áðan hef ég fundið fyrir því mjög sterkt að alþingismenn og fleiri eru velviljaðir því að gera betur. Ég er líka mjög meðvitaður um það að við upplifum öll mikið ráðaleysi og jafnvel ákveðna örvæntingu þegar við áttum okkur á því hvað það er margt fólk að deyja, hvað við erum að missa margt ungt fólk. En mig langar að minna okkur á það að lokum að t.d. þessi 18 ára drengur sem var að látast átti sér draum og fjölskylda hans um að vera í samfélagi sem væri fullt af möguleikum en því miður er það þannig að hann er að deyja í samfélagi sem er hálfafskiptalaust gagnvart honum og öðrum í sambærilegum vanda.

Virðulegi forseti. Ég kem hér m.a. til að fagna þessari tillögu sem ég held að sé mjög mikilvægt innlegg óháð því hvað kann að vera í mótun í ráðuneyti heilbrigðismála eins og og hv. þm. Sigmar Guðmundsson kom inn á. Ég held að það sé mikilvægt að við ræðum einmitt stefnu og heildarsýn í forvörnum í áfengis- og vímuvarnamálum hér í þinginu.

heiti hennar þannig: Að minnka áfengisflæðið, bakgrunnsskjal með ábendingum um evrópskan ramma um forvarnir í áfengismálum 2022–2025. Þar eru dregnir fram sex þættir og undir hverjum eru ábendingar og ráðleggingar um aðgerðir á hverju sviði eða undir hverjum þætti. Þessir sex þættir eru verðlagning áfengis, takmarkað aðgengi að áfengi,

svo eru viðbrögð og þjónusta heilbrigðiskerfisins og síðan samfélagslegar aðgerðir. Undir hverjum af þessum sex þáttum eru mjög margar mikilvægar ábendingar en líka lögð áhersla á að það þarf að horfa á þessa sex þætti heildstætt og aðgerðirnar undir þeim. Við þurfum að vera að vinna á öllum þessum sviðum.

að ég hef sjálfur lagt áherslu á það og ég veit að það gera fleiri, að þetta mál er auðvitað ekki nein flokkapólitík. Þegar við erum að tala um svona alvarlega hluti þá held ég að við séum öll svolítið sameinuð í því markmiði að gera betur

Ég hef ekki lesið þessa skýrslu sem hv. þingmaður nefnir en þarna er komið inn á nokkra þætti sem eru auðvitað mjög þess verðugir að þeir verði með í þeirri vinnu sem felst í því að búa til svona stefnu. Ég hef alls konar skoðanir á sumu af því sem

allra veikasta hópnum sem er það fólk sem er með þennan sjúkdóm og er í virkri neyslu eða drykkju. Ég held t.d. að verðlagning eða aðgengi eða eitthvað slíkt hafi engin áhrif á þennan hóp.

Ég hef alltaf haft ákveðnar efasemdir um að t.d. mikil verðstýring hafi áhrif á þennan alvarlegasta hluta vandans sem ég er að nefna, bara út frá þessu sem ég tiltók, að þeir sem eru veikir sækja sinn vímugjafa hvað svo sem hann kostar.

Þar held ég að við gætum nýtt okkur nokkuð sem hefur verið kallað lýðheilsumat á öll frumvörp og ályktanir sem við fjöllum um hér í þinginu. Mig langar að kalla eftir sýn þingmannsins á það hvernig við getum nýtt okkur lýðheilsumat einmitt í forvörnum og vinnu á þessu sviði, áfengis- og vímuvörnum.

marka einhverja stefnu í einhverjum málaflokki til lengri tíma litið þá hljótum við að reyna að rýna öll þau gögn sem liggja fyrir, eru jafnvel byggð á vísindalegum rannsóknum og staðreyndum og jafnvel á því sem reynt hefur verið í öðrum löndum og gefist vel eða illa og allt þetta verði hluti af þessari vinnu. Þetta þarf allt saman að vera undir. En þar sem ég hef að

og öllum þessum fyrirbyggjandi aðgerðum sem við hljótum að hafa með okkur í vinnunni þegar við erum að skoða þetta. Eitt er að grípa fólk þegar það er orðið alvarlega veikt. Hitt er síðan að koma í veg fyrir að fólk verði mjög veikt eða grípa nægilega snemma inn í til þess að fólk eigi möguleika á því að lifa eðlilegu lífi án þess að vera ofurselt áfengi eða vímuefnum. Mér finnst bara frábært að fá svona

þá vonast ég til þess að það sem er í gangi þar sé a.m.k. einhver viðleitni í því að við munum til lengri tíma vinna eftir einhverju plani. Við gerum það í samgöngumálum. Við erum að tímasetja og reyna að fjármagna áætlanir í loftslagsmálum. Við erum að móta okkur stefnu þegar kemur að mörgum öðrum þáttum heilbrigðisins. (Forseti hringir.) Við erum að reyna að gera það í menntakerfinu, vinna eftir einhverju plani, hafa einhverja sýn. Það að við séum ekki að gera það í þessum málaflokki er óboðlegt til lengri tíma.

Ég er ekki að vanmeta það góða starf sem hefur verið unnið á vettvangi SÁÁ eða Hjartaverndar og allra þessara sjálfsprottnu hópa og samtaka en það er í raun algjörlega fráleitt að við skulum ekki fyrir löngu hafa komið okkur upp skýrri og sterkri stefnu í þessum málaflokki miðað við alla harmleikina, öll dauðsföllin, öll slysin, alla hjónaskilnaðina og allt sem tengist þessum skelfilega sjúkdómi sem til skamms tíma var ekki einu sinni viðurkenndur sem sjúkdómur. Þetta var bara aumingjaskapur. Fíkn er sennilega yfirheitið yfir þetta allt saman. Nú sjáum við í landi eins og Bandaríkjunum alveg gríðarlegan faraldur af grafalvarlegri

Þurfum við ekki að grípa inn í tafarlaust, jafnvel áður en stefnan er fullmótuð, og reyna að koma í veg fyrir þessa hryllilegu vímugjafa sem hér er vísað til, ópíóíða og fentanýl og slíkt?

að svona oxycontin-töflur, sem eru stór partur af þessum ópíóíðafaraldri sem gengur, eru til hér á Íslandi þar sem búið er að blanda fentanýli saman við, sem þýðir þá að fólk er að taka miklu sterkara eitur en það áttar sig á. Þetta hefur valdið mörgum dauðsföllum ytra. ekki séð neinar upplýsingar opinberlega um að sama staða sé hér. En það var í fjölmiðlum á dögunum frétt af því — það var verið að vitna í samskiptasíðu þar sem menn eiga viðskipti með alls konar efni og þá var einmitt verið að vara við þessum blönduðu töflum. Það er einn anginn af þessu öllu. Auðvitað er það sem við köllum í daglegu tali læknadóp stór partur af vandanum núna, ópíóíðafaraldrinum og allt þetta. En við megum auðvitað ekki gleyma því að öll þessi lyf eru til vegna þess að þau gera gagn. Mikið af þessum lyfjum sem verið er að misnota eru líka lyf sem fólk hefur mikið gagn af í alls kyns læknismeðferðum og öðru slíku.

stór iðnaður sem þrífst náttúrlega mjög vel á því að þetta er allt saman neðan jarðar. Við verðum auðvitað að grípa strax inn í. Við eigum ekki að líða það að við séum að missa svona margt fólk,

Við komumst af án oxycontins í áratugi og aldir. En það er spurning hvort lyf sem er komið inn á þennan hættulega markað, í lausasölu á götum úti og svona

er bara eins og draugabyggð af ráfandi fólki strax og klukkan verður sex á kvöldin. Það býr bara í pappakössum og teppum úti á götu og sníkir sér mat. Það fær framlög fyrir húsnæði og fæði en notar það allt í dópið og þetta er gersamlega stjórnlaust.

að setja áfengi inn fyrir sínar varir eða annað slíkt dóp? Og þarf ekki að fara í djúpa rannsókn á rótum fíknarinnar? Tengslum fíknarinnar við þunglyndi, það er talað um áföllin og allt þetta. En í þessari stefnumótun

læknadóp — eigi að nota og hvað ekki. En mig langar að nefna það við þingheim að ég held það sé hollt fyrir okkur öll að skoða svolítið söguna af því hvers vegna oxycontin varð svona algengt

Þannig fór það í gegnum allt lyfjaeftirlitið, blessað og staðfest af yfirvöldum í Bandaríkjunum. Um þetta eru til sjónvarpsþættir, bækur og annað. Afleiðingin er sú að milljónir

Virðulegur forseti. Áfengis- og vímuefnavandi er viðamikið og flókið heilbrigðismál. Það er á öllu landinu, ekki bara stór-höfuðborgarsvæðinu. Ég fagna þessari tillögu til þingsályktunar. Það er löngu tímabært að móta heildstæða stefnu um áfengis- og vímuvarnir. Við þurfum að vakna og horfast í augu við að kerfið er sprungið. Úrræði eru allt of fá og mörg úrelt. Ég þakka hv. þm. Sigmari Guðmundssyni fyrir greinargóðan flutning. Hér þarf að vinna hratt og vel og gera löngu tímabærar bætur. Ég held að það séu fáir sjúkdómar sem valda eins miklu vonleysi hjá fólki og fíknisjúkdómar.

Eins og fram hefur komið er áfengis- og vímuefnavandinn viðamikið og flókið heilbrigðismál og veldur tugum dauðsfalla á Íslandi á hverju ári og því er mikilvægt að stjórnvöld hafi skýra stefnu í málaflokknum.

þvert á móti, þá verðum við að skoða í hvaða tilfellum læknar eru að ávísa þessum lyfjum til sjúklinga, að hvaða marki og hvernig fræðslu er háttað til sjúklinga og aðstandenda þeirra sem fá þessi lyf. Ég þekki nýlegt dæmi þar sem 16 ára unglingi var ávísað tveggja vikna skammti af oxycontin eftir aðgerð á barnadeild Landspítalans. Upplýsingagjöf til foreldra var verulega ábótavant. Eftir að þau áttuðu sig á því um hvaða lyf væri að ræða eftir tæplega tveggja daga notkun þá tóku þau barn sitt af þessu lyfi og gáfu því miklu vægara verkjalyf sem dugði í þessu tilfelli. Þess vegna legg ég áherslu á það og finnst mikilvægt að í þessari heildstæðu stefnu sé horft til þessara þátta, að við horfum á hver rótin er og bregðumst við því.

Guðmundssyni. Mig langar að þakka þeim þingmönnum sem hafa tekið til máls hér í dag undir þessum lið, líka gaman að sjá nýja þingmenn koma sterka inn í þessa umræðu, hv. þingmenn Sigþrúði Ármann og Guðrúnu Sigríði Ágústsdóttur. Ég þekki alveg fáránlega marga sem hafa lotið í lægra haldi fyrir þessum sjúkdómi. Ég er sjálfur haldinn honum og get ekki drukkið áfengi. Það er Það er átakanlegt að fylgjast með lífshlaupi þeirra sem verða þessum vágesti að bráð, hvort sem það er áfengisneysla eða önnur vímuefnaneysla, og alveg hryllilegt hvað þetta böl hefur tekið frá okkur mikið af ótrúlega hæfileikaríku og snjöllu fólki. Það er afskaplega ánægjulegt fyrir okkur sem erum á mínum aldri að sjá hversu miklum árangri við höfum engu að síður náð í baráttunni við unglingadrykkju. Ég á sjálfur fjóra krakka, sum þeirra komin á fullorðinsaldur, og það er alveg frábært að sjá að þau eru ekki að fara í gegnum sömu eldskírn og maður sjálfur fór í gegnum á sínum tíma á skiptistöðinni í Kópavogi, þar sem maður var „beisiklí“ drukkinn hverja einustu helgi frá því að maður var

einum úr skólanum mínum, Víghólaskóla í Kópavogi. Sá er reyndar sendiherra Íslands um þessar mundir erlendis, sem er gaman að nefna. Þetta gegnsýrir okkar menningu hins vegar alveg rosalega og ég segi það sjálfur sem einhver sem hefur þurft að hætta áfengisneyslu að það er átak að vera í þessu daglega sambandi, eða segi ekki daglega, þessu venjulega samfélagi hérna og geta ekki tekið þátt í þessu sem er svo stór hluti af því sem vinirnir eru að gera, vera alltaf sá sem fer fyrstur heim, bara af því að ég er orðinn svo syfjaður, ég bara meika það ekki lengur. Aðrir eru á einhverjum efnum sem halda þeim gangandi lengur o.s.frv. Ég efast ekkert um að margir deila þessari reynslu, fyrir utan auðvitað allt sem hefur komið fram hérna sem tengist þessu; slysin, glæpirnir og mistök sem fólk gerir á sinni á sinni göngu í gegnum þetta líf sem tengist beint vímuefnaneyslu og áfengisneyslu og allir aðstandendurnir sem verða fyrir áhrifum af þessu. Það er líka kostnaður sem sjaldan er tekinn til greina eða reiknaður inn í þetta tjón. Þetta er samfélaginu alveg ofboðslega dýrt og þess vegna er svo gott að sjá þessa tillögu hér. Þó svo að við vitum auðvitað að þetta sé erfið barátta er ekki þar með sagt að við eigum ekki að hafa neina stefnu eða að við eigum ekki að taka utan um þá þekkingu sem við höfum og nota hana til að reyna að gera eitthvað gott með hana, reyna að bjarga einhverjum af þeim lífum sem annars þyrftu að fara í gegnum þessi svipugöng. Ég er sammála hv. flutningsmanni að refsistefna er ekki svarið. Við höfum prófað hana. Við höfum prófað að banna áfengi og reyna að framfylgja því. Það gekk ekki. Við reyndum að banna bjórinn. Ég er ekki viss um að það hafi skilað okkur betra samfélagi. Við þurfum að vera með einhvers konar velviljaða og umfaðmandi stefnu sem styður fólk sem á við þennan sjúkdóm Það er gríðarlega margt sem er vitað um hann og viðbrögð við honum. Hér hefur verið nefnt skjal frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Það eru fjöldamargar stofnanir sem hafa gert viðamiklar skýrslur um þetta og til eru endalausar akademískar rannsóknir. Við eigum að nota okkur þær. Við eigum að móta okkur stefnu. Þetta er risavaxið mál og það er gríðarlega gott að taka þessa umræðu hér og ég hlakka til að heyra þær ræður sem enn eru á dagskránni.

sem hafa orðið síðan þá, bæði á málaflokknum en líka á þekkingu okkar á meðferðum og skaðaminnkandi úrræðum.“

Það eru eftirmeðferðarúrræðin sem skipta svo miklu máli. Ég talaði við þá hjá Krýsuvík og þeir sögðu mér að ári eftir að menn útskrifast þaðan væru þeir með 80% sem er alveg dásamlegt. Það er ekki sami árangur hjá SÁÁ. SÁÁ. Hvað er til bragðs að taka? Sá sem hér stendur þekkir þennan málaflokk ákaflega vel. Ég er óvirkur alkóhólisti síðan 1980. Þá fór ég í meðferð og mér er það minnisstætt að í þeirri meðferð heyrði ég í fyrsta skipti talað um dóp. Þetta dóp sem var talað um var diazepam, librium, valium, þetta voru sterku efnin sem voru í gangi á þeim tíma. Núna er þetta allt annað og við vitum, heróín, amfetamín, fentanýl og öll þessi lyf sem við erum búin að nefna hér í kvöld.

að það sé tekið á móti fólki sem kemur úr meðferð. Það er ekki nóg að fara — ég þekki þennan málaflokk mjög vel og hitti reglulega nokkur hundruð manns sem hafa gengið í gegnum þetta og eru að glíma við og ég fer iðulega í fangelsin og hitti þar menn líka, þannig að ég þekki þetta nokkuð vel. Það sem ég sé hérna kannski mest ábótavant er það að þegar menn koma bæði út úr fangelsi og út úr meðferð,

komast inn í lífið eins og það vill og á að vera, þá hættir fólki til að leita í þann félagsskap sem það var í áður en það fór í meðferðina eða áður en það fór inn og þá er fjandinn laus. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna, þetta er ekkert leyndarmál, það er AA-samtökin. Hér stendur: Hvað eru AA-samtökin? AA-samtökin eru félagsskapur karla og kvenna, eða reyndar félagsskapur fólks eins og sagt er í dag, „samhæfir reynslu sína, styrk og vonir svo að það megi leysa sameiginlegt vandamál sitt og sé fært um að hjálpa öðrum til að losna frá áfengisbölinu. Til þess að gerast AA-félagi þarf aðeins eitt; löngun til að hætta að drekka.

Höfuðtilgangur okkar er að vera ódrukkin og styðja aðra alkóhólista til hins sama. Þegar ég fór í meðferð — ég hef farið í nokkrar meðferðir, ekki það að ég væri byrjaður að drekka aftur heldur þurfti ég á því að halda að

Þið sjáið að það fennir svo fljótt í sporin ef menn eru ekki stöðugt að minna sig á hvaðan þeir komu og hvert þeir eru að fara og hvar þeir eru á hverjum tíma. Það er fræg saga um eiganda Wrigley's tyggigúmmís sem var að fljúga og hitti mann sem hann fór að spjalla við og maðurinn segir við hann: Af hverju í ósköpunum eruð þið alltaf að auglýsa tyggigúmmíið ykkar þegar það er svo vinsælt og allir eru að kaupa og allir að tyggja það? Þá sagði maðurinn: Ímyndaðu þér að við myndum slökkva á þessari flugvél núna og hún myndi bara fljúga sjálf. Hún myndi smám saman missa hæðina og hrapa. Eins er það með tyggigúmmíið, ég auglýsi það reglulega til að minna fólk á að það er til tyggigúmmí sem er gott og menn eiga að tyggja það reglulega. Þannig er þetta líka þegar við komum úr meðferðinni. Við þurfum á því að halda að það sé stöðugt verið að minna mann á hvaðan maður kemur. Það er bara eins og rauður þráður í gegnum allt.

ná árangri þá skiptir engu máli hversu meðferðin er góð. Maður kemur út fullur af áhuga, maður kann þetta utan að, maður er búinn að sitja í fyrirlestrum

Við erum auðvitað hérna á stóru nótunum og við erum líka á persónulegu nótunum og ég ætla að nota tækifærið til að ávarpa það að það er mjög þungbært fyrir einstakling að vera í sporum aðstandanda því að þetta eru yfirleitt börn. Ég hef unnið talsvert með ungum einstaklingum sem hafa þessa reynslu á bakinu eða þurfa hreinlega að kljást við það í sinni daglegu tilveru að eiga aðstandanda, hvort sem það er foreldri eða náið skyldmenni, sem hefur ekki stjórn á þessum þætti lífsins, er að kljást við fíkn. Það er eitthvað nöturlegt sem vaknar í hjartanu manns þegar þessir einstaklingar lýsa því hvernig það er að vera með sinn kærasta og nánasta vin, eða skyldmenni, maka, sem hefur misst alla tiltrú á lífinu, er í lífshættu og er þá sjálfum sér hættulegastur. Þar mæta ekki neinar dyr nema lokaðar. Við stöndum frammi fyrir því að það er — kannski bara til að lýsa því aðeins fyrir þeim sem ekki þekkja til þá erum við sem sagt með ákveðin úrræði, vissulega, það eru til ákveðin bráðaúrræði sem eiga að geta gripið fólk í alvarlegri stöðu.

og á að vera viðfangsefni heilbrigðisgeirans, heilbrigðiskerfisins, þá er oftar en ekki ekki annað hægt að gera af hálfu þeirra sem þar starfa en að segja: Þetta er leiðinlegt en þetta er bara svona.

sé ekki og mjög oft fer þetta á versta veg, kannski ekki þann sólarhringinn en í lok dags eða í lok ákveðins vítahrings. Við þekkjum öll svona sögur. Við vitum öll af fólki sem er í þessum sporum og við þekkjum öll einhvern sem er haldinn fíknisjúkdómi og sumir hverjir hreinlega lífshættulegum. Þetta er fólk sem þið hittið kannski á hverjum degi og það mætir ferskt til vinnu og sinnir sínum verkefnum. Þá erum við ekki að tala um það sem var kannski atvinnusjúkdómur þeirra sem störfuðu hér á undan okkur í þessum sal fyrir einhverjum kannski ekki mjög mörgum áratugum síðan, það voru nú ekki kannski alveg endilega alltaf sömu prómillin í blóðinu hjá fólki eins og kannski er núna, alla vega hjá okkur sem erum hérna stödd í dag, en ópíóíðafaraldurinn og lyfjafaraldurinn sem nú geisar hérna um landið alveg eins og vestanhafs, eins og við þekkjum í gegnum poppkúltúrinn mörg hver, er miklu algengari en fólk gerir sér grein fyrir.

yfirvöld hafi ekki getað komið sér saman um það hvar fíknisjúkdómum sleppir og hvar afbrotaferillinn byrjar en við vitum að þetta hangir allt saman á sömu spýtunni og er stór vítahringur.

Þá erum við ekki bara að tala um — það er líka mikilvægt að við séum með skaðaminnkunarúrræði í apótekum landsins. Mér finnst frábært fyrirkomulag sem ég sá í fjölmiðlum á dögunum, tilraunaverkefni sem á sér stað í Reykjanesbæ

vandi sem samtökin hjálpa fólki að ná tökum á. Bara svona til að nefna það þá erum við að tala um að heildartekjur samtakanna hafa verið tæpir 2 milljarðar á undanförnum árum.

frá mikilvægum sjálfboðaliðasamtökum eða einstaklingum, ég sé ekkert að því, en þetta hlutfall af heildartekjum er að mínu mati mati allt, allt of hátt. Við myndum ekki vilja sjá þetta í mörgum öðrum innviðum okkar í þessu landi. Ég vek athygli á því að þessi þessi vandi hefur ítrekað verið ávarpaður gagnvart fjármálaráðherra og að sögn samtakanna eru miklar vísbendingar á lofti um að þetta sé kannski ekki

gera þetta að viðurkenndum sjúkdómi í augum okkar allra hérna í þessu samfélagi og horfast í augu við það hvers konar samfélagsmein þetta er. Engar vísbendingar eru um að það breytist án þess að veruleg breyting verði á í afstöðu ríkisins og hef ég nú ekki haft tækifæri til að fara út í mikilvægi þess að við séum líka samhliða þessu að móta einhverja almennilega endurhæfingarstefnu í fangelsum landsins

viðtökurnar hér í salnum. Það er gott að heyra það og fá það staðfest, sem ég þó vissi, að við erum öll mjög velviljuð því að gera miklu betur í þessum málaflokki. Það er líka áhugavert að umræðan verður á köflum svolítið persónuleg. Við erum aðstandendur, við erum alkóhólistar sjálf eða þekkjum einhverjar sögur sem við getum miðlað hér í ræðustólnum til að við glöggvum okkur öll betur á vandanum. Það hefur

bata og verður fyrir vikið nýtur þjóðfélagsþegn. Þetta snýst bara um það að gefast ekki upp á veiku fólki, jafnvel þótt tilraunirnar séu margar. En þetta er ofsalega flókinn sjúkdómur og það er líka hárrétt, sem

Svo verður eitthvert áfall í þínu lífi eða miklar breytingar eða annað og þá kikkar sjúkdómurinn inn og hringekjan fer af stað aftur. Fólk fellur og veikist á nýjan leik. Þetta er bara flókið. Þetta er bara eins og með marga aðra geðsjúkdóma. Þetta er svo margslungið, það er ekki þannig að til sé eitthvert eitt módel af því sem hægt er að gera sem henti öllum. Úrræðin verða að vera margvísleg og þau verða umfram allt að vera þannig að þau geti mætt fólki á þeim stað sem það er, alveg óháð því hvort menn eru að koma í fyrsta sinn í meðferð eða í það fimmtugasta. Þetta er einn angi af því sem ég vildi nefna. Ég vildi líka leggja áherslu á það að þegar við erum að tala um að móta einhverja stefnu í þessum málaflokki til lengri tíma tíma þá er nauðsynlegt að við komum öll svolítið fordómalaus að því borði. Ég hef t.d. alltaf haft ákveðnar áhyggjur af því í gegnum tíðina að við séum of mikið að velta fyrir okkur

getur það verið tæki sem minnkar skaða samfélagsins af þessum sjúkdómi? Mér finnst að við þurfum líka að vera fordómalaus þarna. Ég nefndi það hér áðan í ræðu

efni sem kosta í raun ekkert sérstaklega mikið í framleiðslu. En af því að þetta fer í gegnum eitthvert neðanjarðarhagkerfi, er falið á milli landamæra og annað, þá er þetta orðið að mjög verðmætri vöru þegar það er komið á leiðarenda. leiðarenda. Í þessu skjóli þrífst alls konar glæpastarfsemi, ofbeldi, hótanir, mansal og annað, og við verðum auðvitað að velta því fyrir okkur þegar við erum að móta stefnu til framtíðar. Getur verið að við þurfum að taka alvarlega umræðu um þetta og sjá hvort einhverjar breytingar þarna geti skilað okkur betra samfélagi?

Þekkingarleitin þarf að halda áfram þarna. Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að vandinn sem við erum með í fanginu núna er sá að það eru þúsundir einstaklinga þarna úti sem eru fárveikir af þessum sjúkdómi. Heilinn í þeim er ekkert sérstaklega mikið að velta því fyrir sér hvort vímugjafinn sé fenginn í gegnum áskrift hjá lækni eða hvort hann komi með einhverri ólöglegri leið í gegnum neðanjarðarhagkerfi til landsins eða hvort hann er löglega seldur í ÁTVR.

að við séum ekki alltaf með það í huga líka að það þurfi að vera einhver refsielement í þessu. Auðvitað á allt fólk að vera ábyrgt gjörða sinna og ef fólk fremur afbrot á það að sjálfsögðu að svara til saka fyrir þau. En veikir fíklar eru oft bara mjög veikt fólk

Þar er fólk inni í lengri tíma. Einhver virkni í einhvers konar bata- og meðferðarúrræðum þar gæti gert það að verkum að þessi hringrás rofni sem alltaf er verið að lýsa. Þeir sem fara inn í fangelsin eru svo gjarnir á að lenda þar alltaf aftur og aftur. Það er Það er svo ótrúlega margt sem við getum skoðað til að laga ástandið í samfélaginu, bæði sem snýr að því að taka á bráðavandanum og taka utan um veika fólkið, líka það sem snýr að því að laga

að ekki stæði til að auka aðgengi að áfengi á Íslandi. Þetta sagði hún á fundi Sameinuðu þjóðanna þar sem allar þjóðir heims koma saman.

Ef einhver heldur því fram að netsala á áfengi sé ekki smásala þá þarf hann að útskýra það fyrir öllum í íslensku samfélagi. Ef ég kaupi bók á Amazon þá þá er ég að kaupa bók í smásölu. Ef ég kaupi áfengi í gegnum netið þá er ég að kaupa áfengi í smásölu, svo einfalt er það.

Þannig er það. Ef einhver er að brjóta af sér þá stöðvar lögreglan það strax og það er rannsakað og svo fer það til dómstóla. En það er ekki verið að gera neitt í þessu.

Að halda það að netsala sé ekki smásala eru bara hrein og klár ósannindi. Að halda því fram að ekki sé hægt að stöðva auglýsingar á netinu, hvort sem er á Facebook, Google eða hvar sem það er, er rangt.

Það eru ekki frjálsir einstaklingar, þeir eru það ekki. Þeir eru margir að berjast við þetta alla sína lífstíð til að reyna að vera frjálsir undan þessum ófögnuði, því ávana- og fíkniefni sem áfengi er og önnur fíkniefni líka.

Ég hvet allan þingheim til að lesa umsagnirnar með því frumvarpi. IOGT, bindindissamtök, og fleiri samtök, allir tala um aðgengið, það er aðgengið sem skiptir máli. Evrópuskýrslur,

sem tekst á við þann vanda sem áfengissýki eða vímuefnavandi, alkóhólismi, eða fólk með fíknivanda er að valda? Það sem ég ætlaði kannski að undirstrika hér er að það er auðvitað hárrétt sem skein í gegnum alla ræðu hv. þingmanns að áfengi er alveg ótrúlega mikill skaðvaldur í samfélaginu. Við gleymum því oft af því við erum svo mikið að tala um ópíóíðana eða ólögleg vímuefni.

hefur það skilað? Ég hef ákveðnar efasemdir um að bannið hafi endilega skilað því að neyslan sé eitthvað minni. Það sama á auðvitað við um áfengið. Mér finnst að við þurfum að taka þetta til greina líka vegna þess að þó að ég sé mjög ákafur í því að því að vilja berjast gegn þessum vágesti sem fylgir því að vera með þennan sjúkdóm þá er það auðvitað þannig að langstærstur hluti fólks

þá væri gott að lifa en ég held að dæmin sýni að það er ekki alveg svo einfalt. Við sjáum þetta líka með áfengisauglýsingarnar og netsöluna sem hv. þingmaður var að nefna. Það er bara ákveðinn veruleiki í gangi sem gerir það að verkum að það getur verið erfitt að framfylgja lögum sem eru þess eðlis að það er alltaf hægt að fara í kringum þau eins og dæmin sanna. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hér er ekki verið að tala um að banna áfengi, síður en svo. Áfengi er lögleg neysluvara. Það er aðgengi sem er takmarkað með því að við höfum haft síðan 1922 þessa takmörkun um að áfengissala ríkisins eða ríkið hafi einkarétt á smásölunni. Þannig að þetta er leyft. Þetta er sennilega hættulegasta ávanabindandi efni sem til er, vilja margir meina, sem ég þekki bara í gegnum lífsleiðina sem hafa verið háðir öðrum efnum. Þetta er félagslega skaðlegasta ávanabindandi efnið,

Við gerðum það fyrir Hlaðgerðarkot, Krýsuvík og fleiri samtök til að takast á við afleiðingar af áfengisvandamálinu. Okkur hefur tekist mjög vel — auðvitað, þetta er bara einn hluti, það er takmörkun á aðgengi.

að verðstýring geri það að verkum að við seljum færri lítra af áfengi í landinu. Ég held að það hafi ekki mikil áhrif á fólkið sem er með sjúkdóminn og er veikt. Við þekkjum

fíkninni. Mér hefur stundum fundist í gegnum tíðina að þegar við erum að ræða um vímuefnavandann og áfengisvandann þá séum við svolítið að friðþægja okkur með því að hlaupa í svona stýritæki eins og verðstýringu eða takmarkanir á aðgengi, vegna þess að ég held raunverulega að það hafi ekki áhrif á þann hóp sem á á að vera undir í þeirri stefnu sem hér er. Sem einhvers konar aðgerð til að minnka neyslu almennt, draga úr unglingadrykkju eða eitthvað þess háttar — við getum alltaf rætt það í því samhengi og það ætla ég ekki að útiloka en mér finnst brýnt að halda þessu til haga, að við erum að ræða um sjúkdóm, þetta er sjúkdómur sem er svo skrýtinn að fólk leggur alveg óheyrilega erfiðleika á sig til þess að viðhalda fíkninni, og svona opinberar stýringar af ýmsu tagi, boð og bönn, hafa ekkert endilega sýnt sig að gera mikið fyrir þennan hóp sem er veikur. Hvort það hafi síðan áhrif á hina sem drekka sér að skaðlausu skal ég ekki segja en mér finnst sjálfsagt að taka þetta allt til skoðunar í þessari vinnu.

orðinn sjúkur af áfengissýkinni þá skiptir aðgengi öllu máli. Hann getur ekki vaknað upp á morgnana, farið á netið og látið senda til sín flösku strax í morgunsárið, fyrir hádegi eða bara hvenær sem er sólarhringsins. Það er aðgengi sem skiptir máli, að þú fallir ekki, getir ekki komist á netið og látið panta þetta bara strax og komið innan 30 mínútna, klárað þá flösku, pantað svo aftur aðfaranótt sunnudags, aðfaranótt mánudags, hvenær sem er. Það skiptir öllu máli fyrir áfengissjúklinginn, tel ég.

lagt fram nokkur mál sem hafa þann einfalda tilgang að vilja aðstoða fólk við að eignast börn.

hér í vor þannig að þessi ógeðfellda regla sem ég vildi fella út í mínum fyrri tveimur frumvörpum hefur nú verið felld úr lögunum. Ég var sjálf ekki hér á þingi þegar heilbrigðisráðherra kom með þessa breytingu, og hún var samþykkt af þingheimi, þar sem ég var þá sjálf í fæðingarorlofi verandi ein af þeim heppnu sem

hefur að gera með það að auka frelsi og sjálfsákvörðunarrétt fólks í þessum aðstæðum með því að aftengja skyldu til sambúðar fyrir það fólk sem hyggst leita sér aðstoðar. Mér finnst rétt að hið opinbera þurfi ekki að hafa afskipti af því hvort það fólk sé í sambúð eða gift.

þetta er samt atriði sem við í nútímasamfélagi, sem þróast í alls konar áttir, eigum bara að taka til okkar. að geta treyst fólki og verið með því í liði hvernig svo sem það kýs að haga sínu fjölskyldumynstri. Það er vel hægt að gera það án þess að

Það er vel hægt að búa svo um hnúta og það er að sjálfsögðu mjög skýrt í frumvarpinu að ef fólk sem er ekki í sambúð eða hjónabandi vill eignast barn saman þá verður að sjálfsögðu að

Ég átta mig alveg á því að þessi nálgun mín hefur verið gagnrýnd og hefur verið mætt með ákveðnum áhyggjum varðandi réttindi viðkomandi barna sem fæðast í slíkum aðstæðum. Ég geri alls ekki lítið úr þeirri gagnrýni en ég leyfi mér samt að segja, forseti, að það kom mér ekkert á óvart.

við þessum aðstæðum. Svo bara þróast lífið og það breytist og viðmiðin okkar breytast og við sjáum að við þurftum kannski ekki að vera svona hrædd. Ég ætla almennt í lífinu, varðandi þennan málaflokk ekki síst, að trúa á það að vel sé hægt að hugsa í lausnum og passa upp á það sem raunverulega skiptir máli. En að öðru leyti vil ég gefa fólki frelsi og traust til þess að bera ábyrgð á sínu lífi eins og það kýs helst. annar þáttur í þessu frumvarpi sem hefur enn ekki verið tekinn út úr núverandi löggjöf og mér þykir það mjög bagalegt og tel mjög mikilvægt að breyta því. Í núgildandi löggjöf er mjög skýrt blátt bann við því að gefa fósturvísa. Fyrir mér er það algerlega óskiljanlegt bann. Ég hef reynt að lesa mig í gegnum alla löggjöfina og reynt að finna

í staðinn fyrir eingöngu kynfrumur, annars vegar egg og hins vegar sæði, þá er það hins vegar þannig að fyrir það fólk sem er í þeirri stöðu er það dýrmætara en gull að fá aðstoð. Það er auðvitað algerlega ólíðandi, finnst mér, að við séum með löggjöf sem hamlar því tækifæri, þeim valkosti, fyrir það fólk og við getum ekki einu sinni sagt því af hverju. Mér finnst að löggjöf eigi ekki að vera þannig og tel einsýnt að það eigi að kippa þessu í liðinn. Í frumvarpinu er þetta mjög einföld breyting. Við breytum orðinu „óheimil“ í „heimil“, það þarf ekki að vera flóknara en það.

og til að gera langa sögu stutta þá heimila öll þessi lönd að fósturvísar séu gefnir og í þeirri löggjöf er ekki einu sinni að finna eina einustu vangaveltu um að það sé eitthvað málum blandið. Þvert á móti.

Herra forseti. Þetta frumvarp er svo sem ekkert efnismeira en þetta. Þetta er í grunninn, eins og ég segi, bara út frá þeirri hugmyndafræði að treysta fólki, að gefa því valkost á eigin forsendum út frá eigin sjálfsákvörðunarrétti. Við aðstoðum fólk og treystum því til að

Frumvarpið miðar að því að fullorðnu fólki skuli treyst til að haga lífi sínu eins og það vill svo fremi það sé öðrum að skaðlausu. Þá dregur frumvarpið úr miðstýringu stjórnvalda þegar kemur að þeim veigamikla þætti í lífi fólks að búa til nýtt líf. Tillögurnar fela í sér einföldun regluverks í kringum tæknifrjóvgun og aukið frelsi og traust til handa tilvonandi foreldrum sem þurfa að nýta sér tæknifrjóvgun í þeim tilgangi að eignast barn og stofna fjölskyldu. Þetta er mikið frelsismál og stórt hagsmunamál fyrir þau sem frumvarpið tekur til og ég vona að þingheimur allur taki þessu frumvarpi fagnandi og styðji það.

Virðulegur forseti. Ég held að það sé fátt eins sárt og að standa frammi fyrir því að von um að eignast barn sé pínu langsótt, að maður þurfi jafnvel að leita leiða til þess að það sé möguleiki. Svo getur margt gerst á lífsins leið sem getur flækt þetta ferli hjá þeim sem eru komnir á þann stað að vera jafnvel komnir í tæknifrjóvgun eða meðferðir sem muni hjálpa þeim við svoleiðis framkvæmdir. Ég fagna þessu flotta frumvarpi, það er löngu tímabært að leysa úr þessum frumskógi af flækjustigi. Og svo langar mig að nota spariorð hæstv. forseta,

Og þegar góðar hugmyndir koma fram frá þingmönnum, hugmyndir um hvernig bæta megi það samfélag sem við búum í, hugmyndir sem við öll tökum undir, þá eigum við ekki að þurfa að láta slíkar hugmyndir deyja drottni sínum í nefndum heldur eigum við að leggja okkur fram við það, öll sem eitt, að tryggja framgöngu slíkra mála.

Það er til skammar fyrir okkur. Við eigum að takast á við það, með þetta og önnur góð mál, að hætta þessari sandkassapólitík sem hefur verið hér inni þar sem við erum að semja um hvaða góðu hugmyndir fái að fara í gegn. Ég skora á alla formenn þingflokka að taka sig saman, setjast niður og hleypa þessum málum í gegn, tryggja að þau fái framgang,

aftur og aftur þá er eitthvað sem er ekki að virka hjá okkur. Ég hef sjálfur orðið vitni að þeim sársauka sem er til staðar hjá þeim sem ekki

það. Mér finnst því að samfélagið okkar, sem býr yfir tækni, kunnáttu og getu til að hjálpa fólki sem er í þeirri stöðu, eigi að gera það og eigi ekki að flækjast fyrir því eins og staðan er því miður í dag. Það fína frumvarp sem hér er flutt er liður í því að koma til móts við það fólk og ég vona að það hljóti brautargengi að þessu sinni í gegnum þingið.

Tillaga þessi var flutt í fyrsta sinn á 153. löggjafarþingi og er nú flutt að nýju óbreytt. Lýðræðisríki læra og laga sig að breyttum veruleika. Þann styrk verður íslenska þjóðin að nýta sér í þágu eigin öryggis, á grundvelli þekkingar sem reist er á fræðilegum grunni og fenginni reynslu. Önnur vopn hefur hún ekki. Er því lagt til að undir handarjaðri Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands starfi sjálfstætt rannsóknasetur um öryggis- og varnarmál (RÖV) á grundvelli samnings við utanríkisráðuneytið. Til að rannsóknasetrið sé starfhæft þarf að tryggja grunnfjárveitingu af hálfu ríkisins vegna tveggja starfsmanna við setrið. Á setrinu verði stundaðar rannsóknir sem nýtast á hagnýtan og fræðilegan hátt fyrir þá sem undirbúa og taka ákvarðanir um hernaðarlegt og borgaralegt öryggi. Setrið verði fræðilegur og hagnýtur samstarfsvettvangur þeirra sem standa að samhæfingarstöð um almannavarnir auk öryggisdeilda einkarekinna fyrirtækja. Starfsmenn ráðuneyta og stofnana geti nýtt setrið til að dýpka eða víkka þekkingu sína. Þá tengist setrið erlendum rannsóknastofnunum sjálfstætt og í alþjóðlegu samstarfsneti Alþjóðamálastofnunar HÍ. Rannsóknarstjóri stjórni setrinu og verði starf hans auglýst. Setrið hafi aðstöðu í húsnæði Alþjóðamálastofnunar. Setrið beiti sér fyrir útgáfu efnis á íslensku og ensku, standi að opinberum fyrirlestrum og málþingum,

Höfð verði hliðsjón af skipulagi og þróun sambærilegra rannsóknasetra annars staðar á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum. Innrás Rússa í Úkraínu 24. febrúar 2022 gjörbreytti þróun öryggis- og varnarmála í Evrópu, á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum. Innrásin setur svip sinn á nýja grunnstefnu NATO sem samþykkt var í Madríd 29. júní 2022 og á sameiginlega yfirlýsingu um norræna samvinnu í öryggis- og varnarmálum sem gefin var út 15. ágúst 2022 af forsætisráðherrum Norðurlandanna. Í norrænu yfirlýsingunni segir meðal annars að viðnámsþróttur norrænu samfélaganna skuli efldur á friðartímum, í hættuástandi

Virk þátttaka Íslendinga í svo víðtæku samstarfi verður ekki tryggð án þess að hér séu stundaðar fræðilegar rannsóknir á þessum sviðum í samvinnu við norrænar stofnanir. Íslendingar eiga beinlínis á hættu að einangrast á þessu nýja norræna samstarfssviði sé ekki stutt við starfsemi á borð við þá sem eðlilegt er að unnin sé á vegum RÖV. áratug 20. aldar starfaði öryggismálanefnd á vegum forsætisráðuneytisins með fulltrúum þingflokka. Vegna starfa hennar varð til sérfræðiþekking og miðlun hennar jók gagnkvæman skilning milli flokka í kalda stríðinu. Nefndin var lögð niður þegar því lauk. Alþingi ályktaði 30. mars 2009 að fela ríkisstjórn Íslands að kanna grundvöll þess að setja á stofn sjálfstætt rannsóknasetur á sviði utanríkis- og öryggismála. Ríkisstjórnin fól nefnd allra þingflokka sem skipuð var í janúar 2012 á grundvelli þingsályktunar frá september 2011 um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland að huga að framkvæmd tillögunnar. Í tillögum nefndarinnar um þjóðaröryggisstefnu frá 20. febrúar 2014 segir: „Telur nefndin ekki forsendur fyrir því að setja á fót slíkt setur við núverandi aðstæður, einkum af fjárhagsástæðum. Verður því fyrsta kastið að byggja á þeirri þekkingu og reynslu sem fyrir er. Þar er nærtækast að horfa til háskóla- og fræðasamfélagsins. Þegar aðstæður leyfa og fjármunir eru fyrir hendi telur nefndin rétt að skoða á ný stofnun slíks sérfræðiseturs.“

„Að tryggja að í landinu séu til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands.“ Þessi ályktun snýr að því að tryggja að í landinu sé fyrir hendi sérfræðiþekkingin sem er einn af hornsteinum þjóðaröryggisstefnunnar.

bara enn þá meira fram að færa. Það er margt gott í báðum umsögnum varðandi málið og ég vona að það verði lífleg umræða hér á eftir um þetta mál og það sem það snýst

fyrir sjö árum, en nú eru miklu fleiri komnir með þetta inn hjá sér um þjóðhagslega mikilvæga innviði og það að gera samfélagið áfallaþolnara. Fæðuöryggið kemur þar inn og raforkukerfin, fjarskiptin, samgöngurnar og þessi grunnkerfi sem við þurfum að

Það eru mjög sterkar hugveitur í þessum málum á Norðurlöndunum og víða í Evrópu almennt, í öllum löndum. Við erum kannski eitt fárra landa í Evrópu sem eru ekki með slíkar hugmyndir um akkúrat þessi mál.

þetta fer bara stækkandi í okkar umhverfi og er eitthvað sem við verðum virkilega að halda þétt utan um og efla. Finnar, Norðmenn, Svíar, Danir; það eru alls staðar stórar hugveitur sem tengjast þessu.

sem við erum með tvíhliða samning við og þá innan NATO. Það er vissulega rétt að það er mjög mikilvægt að við séum með einhvers konar rannsóknasetur á þessu mikilvæga sviði. Ein skilgreiningin á fullveldi er sú að geta varið fullveldið,

og stöðuna sem uppi er í dag. Það er full ástæða fyrir Ísland til að koma sér upp eins miklu af sjálfstæðri getu til þess að meta bæði sína öryggishagsmuni, stöðuna í kringum landið og samstarfið sem við erum í á eins sjálfstæðan hátt og mögulegt er. Það er gríðarlega mikilvægt að sjálfstætt og fullvalda ríki haldi algerlega utan um þessa þætti sjálft en láti ekki alltaf öðrum eftir að meta öryggi sitt

háskólastofnunum. Það vill nú svo sérkennilega til að sá sem hér stendur skrifaði undir aðra þeirra, umsögnina frá Háskólanum á Bifröst. Ég ætla ekki að fara í gegnum hana hér eða endurtaka hana með neinum hætti en

til að mynda á Bifröst þar sem er sérstakt meistaranám í áfallastjórnun. Í undirbúningi er sérstakt grunnnám í öryggisfræðum. Við Háskólann á Akureyri er auðvitað lögreglunámið sem er nátengt þessu líka, sérstaklega hér þar sem við höfum búið okkur til það umhverfi að almannavarnir eru undir hatti ríkislögreglustjóra og okkar

Því eru auðvitað þræðir víða en þetta eru þeir sem ég þekki best. Ég veit auðvitað líka að Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands og fræðimenn tengdir henni hafa stundað þessar rannsóknir mjög lengi

á ákveðinn hátt, á fjölbreyttan hátt og ekkert endilega undir hjálmi einhverra svona stofnana. Ef við horfum t.d. á starf Alþjóðamálastofnunar þá er vissulega rétt að þar eru rannsakendur sem koma að en en starfið felst ekki síður í því að vekja athygli á því sem verið er að gera á sviði rannsókna og fá til landsins sérfræðinga annars staðar frá, kynna sjónarmið þeirra o.s.frv. og stuðla þannig að virkri umræðu um alþjóðamál. Það finnst mér þeim takast mjög vel.

Norðurlöndunum og annars staðar í löndunum í kringum okkur. Ég velti því bara upp hér í þessari umræðu hvort mögulega væri hægt að

þekkingu, hugsanlega starfsfólk, og peninga til þess að stuðla að samstarfi við þá aðila sem eru að stunda rannsóknir á þessu sviði, en ekki bara þá heldur líka þá sem eru að starfa í þessu á hinum praktíska vettvangi. Nefni ég þar t.d. fulltrúa bæði Landhelgisgæslunnar og ríkislögreglustjóra. Jafnvel mætti nefna fleiri aðila eins og slökkviliðin og björgunarsveitirnar, þess vegna Landsbjörg og aðra slíka aðila sem koma að öryggismálum með ákveðnum hætti. Það kom vel fram í umræðu í gær um um almannavarnir að við erum að treysta á sjálfboðaliðakerfi á Íslandi sem í mörgum löndum í kringum okkur er á vettvangi hersins eða einhvers konar þjóðvarðar.

og ég hlakka til að sjá hvert framhaldið af þessu verður, því að ég held að þetta sé ákaflega mikilvæg umræða og verði æ mikilvægari þegar fram í sækir, því miður.

Ég held að það þurfi alltaf að vera hluti af þessari hugmynd um hugveituna að halda uppi, eins og við þekkjum annars staðar frá, lifandi umhverfi sem snýr að þessu.

háskólarnir þá með sér samstarf um að taka við boltanum. Ég held líka að það væri æskilegt að hafa fleiri aðila í þessum samræðum eins og t.d. þá sem ég hef nefnt hér áður, Landhelgisgæsluna og ríkislögreglustjóra. Ég vil benda á — ég man að við bentum á það líka í umsögninni sem við sendum inn — að háskólaráðherra hefur verið að hvetja til samstarfs á milli háskólastofnana á Íslandi og hefur lagt til hliðar peninga

en það þarf náttúrlega að tengja þetta vel við fræðasamfélagið. Þá er það kannski mögulega einhver tæknileg lausn sem þarf að finna út úr varðandi aðra háskóla og slíka þætti.

hvað á maður að segja, áhugaverð þegar kemur að akademískum rannsóknum vegna þess að ef við erum að hugsa um að búa til rannsóknir sem gagnast öryggishagsmunum einhverrar þjóðar, einhvers ríkis, þá felur það þá felur það oft í sér upplýsingar sem liggja ekki á lausu og eru oft og tíðum bundnar trúnaði. Því er oft ákveðin kúnst að stunda akademískar rannsóknir á svona sviði

við sem Alþingi stefnum að því að unnið sé að því að auka rannsóknir og fræðslu á þessu sviði. Ég held að það sé mikilvægt, eins og kom fram í máli annars hv. þingmanns, að þetta sé gert þvert á stofnanir og háskóla.

verið aðeins í því að kenna í tengslum við krísustjórnun, sem er mjög tengd þessu að vissu leyti — ég hef gert það fyrir næstum því alla háskólana

sviði. Það er nefnilega þannig að það sem féll undir varnir fyrir nokkrum árum síðan

Hvar værum við ef rafmagnskerfið okkar dytti út af því að einhver réðist á það? Hvar værum við ef internettengingar okkar við útlönd dyttu út? Það þarf ekki lengur neinn að koma hingað á kafbátum eða herskipum eins og Bretarnir gerðu í seinni heimsstyrjöldinni.

Þetta er orðið allt önnur veröld sem við búum í og þess vegna þurfum við að blanda saman fólki með þekkingarsvið ekki bara úr stjórnmálafræði og einhverjum alþjóðastjórnmálum,

Þetta sá ég sjálfur úti í Bandaríkjunum þegar ég var að vinna fyrir regnhlífasamtök 60 stærstu hjálparsamtaka í heimi og mætti

sjálfboðaliðum flugu yfir svæðið þar sem fellibylurinn Sandy hafði farið yfir New York-fylki.

eða frekar hefðbundnum vopnum, og nota frekar hefðbundna gamla aðferðafræði á meðan Úkraínumennirnir eru komnir með tæknivæddari vopn frá Vesturlöndum og eru að nota svona nútímalegri aðferðafræði þegar kemur að stríðinu sjálfu. Það hefur hins vegar sýnt sig líka að það að láta tæknivæddari vopn í hendur fólks sem ekki er endilega búið að fá langa þjálfun á þeim

Það sem ég var aðallega að tala um þegar kemur að tækninni er það hvað hægt er að gera mikinn óskunda bara með henni og hvað það þarf miklu síður að senda stóran flota á milli svæða til að gera eitthvað við land eins og Ísland.

og erum ekki komin þangað en við getum gert allt sem við getum til að verja þetta samfélag fyrir áhrifum á þessa þjóðhagslega mikilvægu innviði og verja hvern og einn þeirra með öllum kröftum sem við eigum. Um það snýst málið ef við erum komin í einhvern kjarna í svona umræðu.

áföll sem við verðum fyrir af hendi móður náttúru. Þar kannski eigum við góð rannsóknasetur, í þeim náttúruvísindum — ekki það, við getum alltaf eflt þau og bætt við í þeim rannsóknum.

manngerðar hamfarir á íslensku. Þar er einmitt mjög mikilvægt að við skiljum vel þær ógnir sem að steðja og þau áföll sem við getum orðið fyrir, við sem þjóð, af völdum einhvers sem er verk okkar mannanna. Þess vegna þurfum við líka, rétt eins og við rannsökum jarðskjálfta og eldgos, að rannsaka þær ógnir og skilja hvar við þurfum síðan að fjárfesta í

Tillagan hljómar þannig: „Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra að innleiða hugmyndafræði verkefnisins Kveikjum neistann og gera eftirtaldar breytingar á aðalnámskrá grunnskóla:

Mennt er máttur. Góð menntun er það besta sem við getum gefið börnum okkar til að undirbúa þau fyrir lífið. Því er það með öllu ólíðandi að íslenskt menntakerfi standist ekki alþjóðlegan samanburð. Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, í París framkvæmir á þriggja ára fresti könnun á menntakerfum aðildarríkja sem gengur undir nafninu PISA. Niðurstöður úr PISA-könnunum síðustu ára eru áhyggjuefni, svo ekki sé vægar til orða tekið. Lesskilningur íslenskra ungmenna er undir meðaltali OECD-ríkja og hefur versnað undanfarna áratugi. Þriðjungur drengja getur ekki lesið sér til gagns. Það vekur miklar áhyggjur að meðalstig íslenskra nemenda á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi eystra séu lægri en meðalstig nýbúa í Noregi og Danmörku þegar kemur að lesskilningi. Ein helsta breytingin í stjórnkerfinu er sú að Menntamálastofnun mælir nú lestrarhraða allra grunnskólabarna. Það beinlínis segir í leiðbeiningum Menntamálastofnunar um það að sagt er við barnið: Lestu eins hratt og þú getur í tvær mínútur. Þetta hefur valdið miklum kvíða og angist hjá börnum og það á ekki að koma þannig fram við börn sem eru að reyna að læra að lesa. Lesskilningur skiptir öllu máli og hraðinn kemur með æfingunni. Þú lest hraðar eftir því sem þú lest meira. Allir sem hafa prófað að fara út að hlaupa komast að því að þeir hlaupa hraðar því oftar sem þeir fara út að hlaupa. Þannig er það. Mælingar þessar hófust haustið 2017.

Þetta getur skapað óþarfa streitu og kvíða hjá börnum þegar mikil áhersla er lögð á lestrarhraða eins og áður sagði. Slakur árangur Íslands í PISA-könnunum undanfarinn áratug hefur vakið mikla athygli og margir hafa kallað eftir breytingum í lestrarkennslu. Þar ber helst að nefna Hermund Sigmundsson, prófessor í lífeðlisfræðilegri sálfræði við Háskólann í Þrándheimi. Hermundur hefur lagt mikla áherslu á að íslenskt menntakerfi taki mið af fremstu vísindum til að þróa bætta aðferðafræði við

að þú læsir mikið. Hann skildi nánast ekki spurninguna. Það er skilningurinn sem skiptir öllu máli. Ef barn les hægt en skilur textann þá þarf það bara að æfa sig í að lesa meira og meira svo það geti lesið hraðar. Þetta er þjálfun augnanna og heilastöðvanna. Þú verður betri í öllu sem þú gerir oftar og oftar. Því meira sem þú prjónar þá prjónarðu hraðar. Þetta má gera með alla hluti. Við þekkjum þetta sjálf,

beint hátt og skýrt. Þannig næði barnið betri æfingu í að skilja og síðar meir yrði það betra að lesa. Það væri grundvallaratriði líka að skilja það að bókstafurinn a, táknið a, hljómi a.

Þetta þarf að leggja áherslu á á fyrstu stigum læsis, fyrstu stigum í lestrarkennslu. Það lærir enginn að lesa nema skilja þetta. Með latneska stafrófinu er mismunandi hljóð eftir löndum, hvað þessir stafir hljóma. Þetta þurfum við að læra frá einu til heildar, byrja á að læra hvað stafirnir hljóma og svo eru stafirnir settir í orð. Í-s verður ís,

Á vegum rannsóknarsetursins er nú unnið að rannsóknar- og þróunarverkefninu Kveikjum neistann í Vestmannaeyjum. Verkefnið er langtímaþróunar- og rannsóknarverkefni í Grunnskóla Vestmannaeyja. Með því er innleidd ný nálgun við lestrarkennslu og er nú farið eftir þeirri nálgun í 1. og 2. bekk í Grunnskóla Vestmannaeyja. Áhersla er lögð á að einfalda lestrarlíkanið, en samkvæmt því skiptir öllu að lestur byggist upp á umskráningu og málskilningi en ekki hraða,

Uppi á fastalandinu, í viðmiðunarskólunum, er talan 52%. Hér er gríðarlegur munur á ferðinni. Þetta hefur sýnt þennan gríðarlega árangur og nú hefur verið reynt að fá fleiri skóla. Það eru 170 grunnskólar í landinu en það hefur ekki enn þá tekist að fá annan skóla í viðbót við þennan eina grunnskóla í Vestmannaeyjum. Það er algerlega með hreinum ólíkindum að það hafi ekki tekist. Það er ekki einn, ekki tveir, ekki þrír af 170 til í að prófa þetta. Nei, það er ekki hægt.

Það er rannsóknarefni hvernig það á að vera. Það er enginn að krefjast þess að allir 170 skólarnir taki upp þessa aðferðafræði. Það hefur ekki tekist með því að tala við skólastjórnendur, sveitarstjóra og aðra. Nei,

Ríkjandi lestrarkennsluaðferðir í grunnskólum skila ekki nógu góðum árangri. Þörf er á aðgerðum til að kalla fram betri árangur. Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu, uppbyggingu og skipan náms, svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina, auk fleiri atriða. Með því að gera viðeigandi breytingar á aðalnámskrá og skipuleggja lestrarkennslu til samræmis við nýjustu þekkingu og vísindi má stuðla að bættri lestrarkennslu. Í ljósi þess árangurs sem þegar hefur náðst á vegum verkefnisins Kveikjum neistann og þeirra vísinda sem liggja að baki aðferðafræði þess er lagt til að fela mennta- og barnamálaráðherra að innleiða hugmyndafræði verkefnisins í aðalnámskrá

laga um framhaldsskóla. Í lögum um grunnskóla er aðalnámskrá og þessi tillaga felur í sér að þessar breytingar sem ég taldi upp hér áðan verði settar í aðalnámskrá grunnskóla,

Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa tillögu til þingsályktunar.

Á meðan ég hugsaði mig um svaraði hún um hæl: Dýrmætasta gjöfin er að vera látinn læra að lesa sem barn. Það skiptir mjög miklu máli en því miður eru ekki öll börn sem fá að læra að lesa. — Þessi kona er engin önnur en frú Vigdís Finnbogadóttir. Þegar við horfum á niðurstöður úr PISA-könnunum eru þær vissulega áhyggjuefni. Því vil ég fagna þessari þingsályktunartillögu um að við séum að hugsa í lausnum, að við séum að hugsa: Hvernig getum við bætt lestrarfærni barna á landinu? Það er líka jákvætt að Samtök atvinnulífsins og Háskóli Íslands hafi komið sér saman um samning um stofnun rannsóknarseturs, sem hér var getið, um menntun og hugarfar. Það skiptir máli að atvinnulífið og háskólar séu að vinna saman og að svona mikilvægu máli þar sem er áhersla á menntun, færni og hugarfar í þeim tilgangi að skapa nýja þekkingu, íslensku samfélagi til hagsbóta. Ég fagna því. Sá mikli árangur sem náðst hefur í þessu langtímaþróunar- og rannsóknarverkefni í Grunnskóla Vestmannaeyja, sem er byggt á aðferðafræði Hermundar Sigmundssonar sem hér var getið,

séu læs samkvæmt stöðumati. Eins og kom hér fram þá eru einungis 52% barna í öðrum grunnskólum læs þegar skoðað var frammistöðumat þeirra — 52% barna sem voru læs eftir 2. bekk. Það er mikið áhyggjuefni og því vil ég fagna þessari þingsályktunartillögu sem miðar að því að hugsa í lausnum fyrir börnin okkar þannig að við getum aukið lestrarhæfni allra barna á Íslandi sem er, eins og hin góða kona og merka sagði, dýrmætasta gjöfin.

um að dýrmætasta gjöfin sé að vera látinn læra að lesa sem barn. PISA-kannanir sýna það að 40% af börnum læra ekki að lesa sem börn. Við erum að tala um 15 ára unglinga sem hafa ekki náð grunnfærni. Við erum ekki að tala um

Það er gott að heyra það innan úr Sjálfstæðisflokknum að þeim líst vel á þessa tillögu og þessa aðferðafræði og styðja baráttu prófessors Hermundar Sigmundssonar sem hefur verið 22 ár á Íslandi að berjast fyrir þessu.

Já, það að þriðjungur ungra drengja geti ekki lesið sér til gagns, það er alvarlegt mál og við því verðum við að bregðast. Það að geta lesið sér til gagns er undirstaða þess að geta átt hér sómasamlegt líf. Þetta er grunnurinn sem við byggjum á, að við séum með tungumálið okkar og lesturinn og okkar móðurmál. Við verðum að geta lesið á okkar móðurmáli til að geta byggt til að mynda önnur tungumál og bara okkar færni. færni. Þú spyrð mig. Ég mun tala fyrir þessu máli í mínu kjördæmi í Garðabæ og ég vona svo sannarlega að bæjarstjórnin þar taki vel í þessa tillögu um að við gerum slíkt hið sama og gert var í Grunnskóla Vestmannaeyja með góðum árangri. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu. Þvert á móti held ég að við ættum endilega að prófa það. Ég held líka að það skipti máli að við séum einmitt að taka fleiri skóla eins og í Vestmannaeyjum, að við séum að taka fleiri skóla í rannsóknarverkefni, prófa þessar aðferðir og sjá hvort þetta er að virka. Það má byrja þannig, kannski áður en þetta er tekið alfarið inn í aðalnámskrá. Við fáum þá fleiri dæmi, fáum reynsluna. Ef þetta er að virka þá eigum við svo sannarlega að taka þetta inn í aðalnámskrá. Og já, þá mun ég tala fyrir því í mínum flokki og berjast fyrir því að svo verði.

sem er óæskileg, jafnvel áfengi eða hvað sem það er. Fólk sem nær ekki að lesa nær ekki tökum á lífinu og verður ekki fullgildir þátttakendur í íslensku samfélagi.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir það sem hann segir og fyrir orð hans í minn garð og míns flokks. og míns flokks. Ég bara ítreka það sem ég sagði hér áðan, ég held að það sé mikilvægt að við förum með þessa aðferðafræði inn í fleiri grunnskóla, prófum hana, sjáum hvort hún virki. Ef við erum virki. Ef við erum að sjá aukinn árangur með þessari aðferðafræði — vegna þess að sú aðferðafræði sem við erum að beita í dag, hún er ekki að virka og það er alvarlegt og við því verðum við að bregðast. Þannig að já, við tökum höndum saman, við prófum þetta. Ég vona og ég er sannfærð um að kollegar mínir í bæjarstjórn Garðabæjar munu taka þessu fagnandi. fagnandi. Ég trúi því að niðurstaðan þar verði jákvæð og að fleiri grunnskólar taki nýjar aðferðir upp íslenskum börnum og öllum börnum á landinu til heilla.